Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 2. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi anda üle eelnõusid ja arupärimisi? Ei ole. Siis palun kohaloleku kontroll!

Kohalolijaks registreeris ennast 79 Riigikogu liiget, puudub 22. Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse eelnõu 644 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 644 lõpphääletus.

Eelnõu poolt hääletas 78 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 700 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 700 lõpphääletus. Head kolleegid! Kas me võime minna kohe lõpphääletuse juurde? minna.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 700. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 60 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu 714 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi selle eelnõu lõpphääletus. Kas me võime lõpphääletuse juurde minna kohe? Võime minna.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu 714. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 60 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 633 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Toomas Kivimägi. Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tegemist on väga olulise ja suuremahulise eelnõuga. Ma olen väga rõõmus, et me oleme jõudnud selle teise lugemiseni siin saalis, ja ma usun ja loodan, et peale nädalast eemalolekut istungitelt me võtame selle eelnõu ka

Ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 27. oktoober 2022, ei Riigikogu liikmed, teised komisjonid ega fraktsioonid muudatusettepanekuid ei

saatis põhiseaduskomisjon selle eelnõu arvamuse avaldamiseks õiguskantslerile, Riigiprokuratuurile, Eesti Advokatuurile, Eesti Kohtunike Ühingule, Eesti Kohtunikuabide Ühingule, Riigikohtule, Tallinna Ringkonnakohtule, Tartu Ringkonnakohtule, Harju Maakohtule, Pärnu Maakohtule, Tartu Maakohtule, Viru Maakohtule, Tallinna Halduskohtule ja Tartu Halduskohtule. Arvamused ja ettepanekud laekusid Eesti Kohtunike Ühingult, Riigikohtult, Tallinna Ringkonnakohtult, Tartu Ringkonnakohtult, Harju Maakohtult, Pärnu Maakohtult, Viru Maakohtult ning Eesti Kohtunikuabide Ühingult. Ja eelnõu muutmise ettepanekuid esitas põhiseaduskomisjonile Justiitsministeerium. Nagu ma viitasin, me oleme seda väga palju arutanud. Põhiseaduskomisjon valmistas eelnõu teist lugemist ette lausa neljal istungil. Need olid 18. oktoobril, 21. novembril, 13. detsembril [2022] ja 10. jaanuaril 2023. Ja kõige selle tulemusena põhiseaduskomisjon, kuulanud ära eelnõu kohta esitatud ettepanekud ja arvamused ja kogu selle arvamuste avaldamise ringi, esitas eelnõu kohta kokku 18 muudatusettepanekut.

võib-olla ühele põhiküsimusele, mis oli selle seaduseelnõu põhiline eesmärk ja väljakutse, ja seejärel tutvustan muudatusettepanekuid, mis põhiseaduskomisjon otsustas teile arvamuse avaldamiseks siia saali esitada.

juhtimise üleviimine nii-öelda majapõhiselt juhtimiselt või kohtumajapõhiselt juhtimiselt osakonnapõhisele juhtimisele. Tänasel päeval veel ei ole maakohtutes osakondi, ent selle eelnõu kohaselt on ettepanek luua maakohtutes tsiviilosakond ja süüteoosakond. Igasse osakonda kuulub vähemalt kuus kohtunikku ja kohtunike arvulise jaotuse osakondade vahel otsustab kohtu esimees. Ja kohtunike spetsialiseerumise tagamiseks võib kohtu üldkogu otsustada, et kohtus on mitu tsiviil‑ või süüteoosakonda. See puudutab suuremaid maakohtuid. Sellisel juhul nimetatakse osakond spetsialiseerumise järgi. Iga kohtunik kuulub ühte osakonda ja kohtu üldkogu otsustab, millisesse osakonda kohtunik kuulub. Ja kuivõrd üldkogu teeb seda jaotust osakondade vahel tööplaani alusel, mis kinnitatakse üks kord aastas, siis tegelikult selle eelnõuga on loodud võimalus kohtu esimehel

See on see, mis tegelikult esimesel hetkel tekitas enim vastuseisu Eesti Kohtunike Ühingu poolt. See, ma arvan, oli nende kõige põhimõttelisem vastuseis. Ja nende selline hirm või väide, miks nad seda ei toetanud, oli ennekõike selles, et nad nägid, et osakonnajuhataja võib sekkuda kohtunikutöö sisusse ja koos sellega kahjustada kohtuniku sõltumatust, kuni sinnamaani välja, et see on lausa põhiseadusvastane. Ent need argumendid tegelikult ei päde, põhjusel, et ka selle muudatuse kohaselt osakonnajuhatajal ei ole kohtuniku suhtes rohkem pädevust kui tänasel kohtumaja juhil,

või tsiviilasjade peale. Ja teine analoog on sellel see, etde factoringkonnakohus juba jaguneb osakondadeks, mida seal nimetatakse kolleegiumideks, ja täpselt samamoodi ka Riigikohtus on kolleegiumid. Nii et nii ringkonnakohus kui ka Riigikohus tegelikult on juba vastava vastava muudatuse rakendanud ja aeg on kinnitanud, et see on igati põhjendatud. Ja nüüd lähen nende konkreetsete muudatusettepanekute juurde, mis põhiseaduskomisjon otsustas esitada. Esimene muudatus puudutab kohtuniku üleviimist ühest osakonnast teise, jutt on maakohtust.

aga võib tulla ette ka juhtumeid, kus aasta kestel tekib teatud, näiteks isiklikel põhjustel vajadus viia kohtunikke ühest osakonnast teise. See võimalus selle eelnõuga oli ette nähtud, ent seal ei olnud juures Eesti Kohtunike Ühingu nõutud ja tungivalt palutud klauslit, et kohtu esimees peaks enne ära kuulama kohtu üldkogu arvamuse. Need sõnad on nüüd siia juurde lisatud. "Kohtuniku üleviimise ühest osakonnast teise otsustab kohtu esimees kohtuniku avalduse alusel" – see oli senine eelnõu tekst. Ja nüüd me lisame selle muudatusettepanekuga järgnevad sõnad: "kuulanud ära kohtu üldkogu arvamuse". Kohtu üldkogu pidas seda väga oluliseks, et kohtunik siiski ei saaks seda nii-öelda ainuisikuliselt teha, vaid peaks ikkagi ära kuulama ka üldkogu arvamuse. Teine muudatusettepanek muudatusettepanek puudutab osakonnajuhataja valimist. "Maakohtu esimees nimetab osakonna koosseisu kuuluvate kohtunike seast neljaks aastaks osakonnajuhataja." See on [praegune] eelnõu tekst. Ent nüüd põhiseaduskomisjon teeb ettepaneku sinna lisada järgnevad sõnad: "kuulanud ära selle osakonna kohtunike arvamuse". Ehk kui maakohtu esimees hakkab nimetama ametisse näiteks näiteks tsiviilosakonna juhatajat, siis sellisel juhul senise eelnõu kohaselt sai ta seda ainuisikuliselt teha, ent nüüd on siia lisandunud sõnad "kuulanud ära selle osakonna kohtunike arvamuse" ehk üksnes selle osakonna kohtunike arvamuse. Ka see oli Eesti Kohtunike Ühingu poolt selline üsna jõuline ja tungiv soov. soov. Kolmas muudatusettepanek on seotud ringkonnakohtu kolleegiumiga. Siin on samamoodi, et kui eelnõu teksti kohaselt kohtunike arvulise jaotuse kolleegiumide vahel otsustab kohtu esimees, siis on ka siia lisatud kohtunike ühingu palvel: "kuulanud ära kohtu üldkogu arvamuse". Ehk taas kord Eesti Kohtunike Ühingu esitatud palve, et ka arvulise jaotuse puhul ei ole see üksnes kohtu esimehe ainuisikuline pädevus, vaid vähemalt ta peab ära kuulama üldkogu arvamuse. Täpselt sama on ka kohtunike üleviimisel ühest kolleegiumist teise – jutt on ringkonnakohtust, sellepärast on tegemist kolleegiumiga –, otsustab kohtu esimees kohtuniku avalduse alusel. Ja taas kord lisame selle tänase muudatusettepanekuga nr 3: "kuulanud ära kolleegiumide esimeeste arvamuse". Antud juhul kolleegiumide esimeeste arvamuse – meil on tavapäraselt kolm kolleegiumi ringkonnakohtus –, et kui viiakse ühest kolleegiumist teise, siis see on ringkonnakohtu esimehe pädevus, aga ta peab ära kuulama kolleegiumi esimeeste arvamuse. Ehk taas kord on demokraatiat rohkem. Muudatusettepanek nr 4 on tegelikult puhtalt keeleline. Siin on eelnõu kohaselt praegu selline tekst, et

jääb natuke arusaamatuks, kas kõik peavad olema selle poolt ja üksnes sellisel juhul saab teda vabastada või mitte. Tegelikult ikkagi see otsus tehakse häälteenamusega, nii et see sõna "kogu" on eksitav. Tegemist on puhtalt keelelise täpsustusega, et oleks üheselt ja selgelt arusaadav,

seda seaduse tekstis täna sees ei ole,de factota seda teeb ja seetõttu oleks igati loogiline ja mõistuspärane see ka seaduse tekstis sõnastada. Aga me ei tee seda nii kitsalt, et pelgalt halduskohus, vaid me lisame sõna "kohtutega" ehk ringkonnakohtu esimees korraldab valdkondlikku koostööd teiste kohtutega. Ja nüüd on hõlmatud nii halduskohus kui ka teised kohtud. Muudatusettepanek nr 6 on põhimõtteliselt sisuline, ja vägagi. Nimelt, selle eelnõuga, mille Vabariigi Valitsus esitas, taheti kehtestada tegelikult tagasiside andmise vorm ehk siis ringkonnakohtu kolleegium annaks tagasisidet üks kord aastas maa‑ või halduskohtuniku kohtunikutöö üldisele kvaliteedile. Ühte otsa pidi tundub üsna loogiline ja arusaadav, et selline tagasiside oleks ja ringkonnakohtu kolleegium seda [annaks]. Aga siin on tegelikult kaks probleemi. Sellele vastu oli taas kord Eesti Kohtunike Ühing,

tänase seaduse teksti järgi mingit tagasiside andmise vormi ei ole. Veel kord: valitsus tegi ettepaneku, aga kuna sellele tuliselt sõdis vastu Eesti Kohtunike Ühing, siis leiti kompromiss, et me jätame selle eelnõust välja ehk seda tagasisidet kui sellist ei tule.

oli sõnastus selline, et kohtu esimees enne kohtuniku töökoormuse vähendamise otsustamist kuulab ära üldkogu arvamuse, siis eelnõu kohaselt pidi see üldkogu arvamus jääma tekstist välja.

kelle töökorraldust see reguleerib, ja siit on välja [jäänud] kolleegiumi esimees kui selline. Nagu ma ütlesin, ringkonnakohtus on kolleegiumi esimehed, ja kolleegiumi esimees mingil põhjusel on siit tekstist välja jäänud, võib-olla seetõttu – me võib-olla

teise sama astme maa‑ või halduskohtu või ringkonnakohtu kohtunikuks", ja sealt siis edasi. Lihtsalt siin on topelt sisse läinud. Muudatusettepanek nr 10 on taas kord Eesti Kohtunike Ühingu jõulisel initsiatiivil ja soovil. See puudutab kohtuniku üleviimist teise kohtumajja. Ja see eelnõukohane tekst on: "Esimese astme kohtuniku võib kohtu esimees määrata tema nõusolekul alaliselt teenistusse teise kohtumajja." Ja selle muudatusettepanekuga lisame: "kuulanud ära kohtu üldkogu arvamuse." Taas kord kohtunike ühingu soov vähemalt arvamuse vormis selles teemas kaasa rääkida. Muudatusettepanek nr 11. See puudutab tagasipöördumist kohtunikuametisse. Seaduse tekst on: "Kohtunik võib väljaspool kohut töötamise tähtaja jooksul või selle lõppedes pöörduda tagasi maakohtu tsiviil‑ või süüteoosakonda ..." On jäänud välja "halduskohtusse", lisame selle muudatusettepanekuga sõna "halduskohtusse" "... või ringkonnakohtu või Riigikohtu ..." – ka sõna "Riigikohtu" on jäänud välja, lisame ka selle sõna siia – "... kolleegiumi, teatades sellest vastava kohtu esimehele vähemalt kaks kuud ette." Eelnõu algses tekstis oli üks kuu ette, aga kuna kohtumajade juhid tänasel päeval veel on ikkagi seda meelt, et see nõuab teatud ettevalmistusi, kohtujuristi palkamist ja nii edasi, siis üks kuu etteteatamist on ebapiisav. Ja seetõttu oli ettepanek, et ta peaks andma sellest teada vähemalt kaks kuud ette, kui ta soovib tagasi pöörduda.

sõnastus olnud. Hetke sõnastus on see, et kui isik ei ole pärast kohtunikueksami sooritamist viie aasta jooksul kohtunikuks kandideerinud, peab ta kohtunikuks kandideerimiseks sooritama eksami uuesti. See on praegune tekst. Mina konstrueerisin lause, et kui ta näiteks neljandal aastal kandideeris korra kohtunikuks, aga tegelikult ei läbinud seda eksamit, siis siis saab öelda, et ta on juba viie aasta jooksul korra kandideerinud, siis kestab see tal just nagu igavesti. Selle mõte tegelikult on see, mida uus sõnastus ütleb nüüd selgelt ja arusaadavalt: "Kohtunikueksami tulemus kehtib viis aastat sooritamisest arvates." Ehk kui ta hakkab kohtunikuks kandideerima ja tal on möödas sellest eksami tegemisest rohkem kui viis aastat, siis sellisel juhul peab tegema uuesti kohtunikueksami. Nüüd on üheselt ja selgelt aru saada. Pigem keeleline täpsustus. Muudatusettepanek nr 14 on seotud lisatasu maksmisega esimese ja teise astme kohtu esimehele. Eelnõus oli mõnevõrra ebatäpsus. Ma loen selle lause ette, kuidas ta algselt oli, et kui palju lisatasu makstakse. Oli: "25% tema ametipalgast, kui kohtunike arv kohtus on kuni 30". See oli eelnõu tekst. Nüüd selle muudatusega teeme ettepaneku

Nüüd selle eelnõu kohaselt teeme ettepaneku, et kohtunikuabide arvu määrab valdkonna eest vastutav minister, kuulanud ära maakohtu esimehe arvamuse. Harisin ennast ja harin ka teisi. Ma uurisin, kui palju neid kohtunikuabisid on. Eestis on praegu kuskil 55 kohtunikuabi, neist 51 Tartus ja 4 Pärnus. Kohtunikuabid on ennekõike seotud registritega ja see on põhjus, miks Tartu Maakohtus on

Muudatusettepanek nr 17 puudutab notariaadiseadust. Mitte mingit uut sisu ei looda, aga täna mõnevõrra arusaamatult notariaadiseadus iseenesest ei käsitlenud näiteks väga olulist lõiku, notarikandidaadiks taotleja usaldusväärsuse kontrollimist.

nii on. Ja me oleme möönnud, et seda peaks niimoodi parandama, et see jõustub ja ikkagi indekseeritakse.Ja nüüd kõige lõpuks, 21 sekundit aega: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18. jaanuaril 2023, otsus oli konsensuslik, ja teiseks teha ettepanek teine lugemine lõpetada, otsus oli samuti konsensuslik. Tänan tähelepanu Aitäh, austatud ettekandja! Teie ettekanne oli nii põhjalik, et Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu kohta on esitatud 18 muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku on esitanud põhiseaduskomisjon, seisukoht on arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, samuti põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. Kolmas muudatus, põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. Neljas, põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. Viies, põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. Kuues, põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. Seitsmes, põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. Kaheksas, põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult.

13., põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. 14., põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. 15., põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. 16., põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. 17., põhiseaduskomisjonilt, arvestada täielikult. 18., ka põhiseaduskomisjoni esitatud ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 633 teine lugemine lõpetada. Eelnõu teine lugemine on lõpetatud ja neljas päevakorrapunkt on läbitud. Läheme edasi tänase viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 710 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti. Tere! Ilusat pärastlõunat kõigile! Lugupeetud ametikaaslased! Hea juhataja! Annan ülevaate, mis toimus sotsiaalkomisjonis eelnõuga 710 teiseks lugemiseks ettevalmistamisel. Lihtsalt veidi meenutuseks, et soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 10. oktoobril 2022. Eelnõu esimene lugemine toimus 16. novembril 2022. aastal. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 30. november kell 17.15 ja selleks ajaks ühtegi muudatusettepanekut Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega teistelt komisjonidelt ei laekunud. Eelnõuga

saab juurde töötada vähemalt poole nõutavast soodusstaažist ja kuna tegemist on pikaajalise üleminekuga, siis võimaldab see inimestel õiguskindluse eesmärgil juurde omandada sooduspensioni määramiseks puuduolev staaž või olukorraga kohaneda ja valmistuda vajaduse korral karjääripöördeks.

Ametiühingute Liit, Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit, Eesti Lennujuhtide Assotsiatsioon, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Raudteelaste Ametiühing, Eesti Teatriliit, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa, Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing, Keemikute Ametiühing, PRO ametiühing, Rahvusooper Estonia, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit ja Teenistujate Ametiühingute Keskorganisatsioon TALO. Oma arvamuse eelnõu kohta saatsid sotsiaalkomisjonile Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Rahvusooper Estonia, Eesti Balletiliit, Eesti Teatriliit

9. ja 10. jaanuaril ja selle nädala esmaspäeval, 16. jaanuaril. 9. jaanuaril toimus istung ühise istungina koos kultuurikomisjoniga. Istungile olid palutud kõik arvamuse esitanud huvigrupid.

ametnikele ka sotsiaalkaitseminister ning tervise‑ ja tööminister ja me palusime sinna juurde ka täiendavaid materjale.

ja sotsiaalkomisjonist Hele Everaus, Kert Kingo, Siret Kotka, Õnne Pillak, Ülle Rajasalu, Priit Sibul, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Kristina Šmigun-Vähi

puudus Kalle Grünthal ja kultuurikomisjonist puudusid Jaak Juske, Ruuben Kaalep, Siim Kiisler ja Aadu Must. Tegelikult oli meil väga põhjalik ja pikk komisjoni [istung] ja pean ütlema kohe ka seda, et kõik huvigrupid said sõna. Nad said oma arvamuse avaldada lisaks sellele, mis oli kirjalikult saadetud. Balletiliitu esindanud Triinu Upkin selgitas Eesti Balletiliidu juhatuse esimehena ja Rahvusooperi Estonia balletitantsijana, et Eestis on balletitantsijatel ainult kaks võimalikku tööandjat: Rahvusooper Estonia ja Teater Vanemuine. Kokku töötab Eestis praegu 94 kutselist balletitantsijat, kellest ainult 24 on Eesti päritolu või eestistunud tantsijad. See töö, mida nad teevad, on esiteks

häiritud sellest, et neid on vähe kaasatud. Nad ei ole saanud oma arvamust niimoodi avaldada ja ta tänas selle eest, et nad saavad komisjonis esineda oma arvamuse väljatoomisega, sest varem varem on neid esindanud Eesti Teatriliit. Upkini hinnangul on väljateenitud aastate pension nii balletiartistidel, vokalistidel kui ka puhkpillimängijatel absoluutselt välja teenitud ja küsimuse all on tema meelest Eesti riigi rahvusliku kõrgkultuuri jätkusuutlikkus.Komisjoni liikmetel oli mitmeid küsimusi.

Lätis, Soomes, Rootsis, ja olukordi on lahendatud ka teisiti, aga kindlasti saadakse abi ja toetust rohkem kui Eestis. Helle-Moonika Helme kommenteeris, et balletiõpinguid rahastatakse riiklikult, meil on olemas väga pika traditsiooniga balletikoolid ja selline eelnõu võib tekitada [olukorra], et lõikame järjepidevuse ülevalt ja mis peaks olema üldse motivatsioon lastevanematel oma lapsi balletikooli panna. Küsimusi esitas veel Margit Sutrop, kes tundis huvi selle vastu, millised võimalused on balletiartistil pärast tantsijakarjääri lõpetamist.

kuidas balletikarjäär kujuneb, ja palus seda selgitada. Triinu Upkin vastas, et professionaalne õpe Tallinna Muusika- ja Balletikoolis algab juba kümnendast eluaastast ja kestab kaheksa aastat. Kui tantsija on ennast piisavalt üles töötanud, saab ta teatris tööd ja siis ta töötab kuus päeva nädalas, teisipäevast pühapäevani. Igal hommikul on treening,

Peale seda, kui oli see ülevaade antud, sai sõna Sotsiaalministeeriumi esindaja, kes selgitas, et üldse selle seaduse alla käib tuhat eriala. Kõik nad saavad varasemalt pensionile. Hetkel on kulu 43 miljonit

ja see ei taga tegelikult sellist sissetulekut, mis oleks piisav. Jah, tõesti, see tagab küll haigekassa kindlustuse. Siin mitmed kolleegid, nagu Helle-Moonika Helme ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits, samuti samuti Marko Šorin, rõhutasid seda, et haigekassa on äärmiselt oluline, aga see ei ole ainult haigekassa küsimus. See on ka küsimus, kas rahvuskultuur kui selline säilib, kui selle ameti

Eesti Teatriliidu esindaja Riina Viiding sõnas, et väljateenitud aastate pensioni likvideerimise teema on õhus olnud aastast 2008. Need inimesed ei ole ainult balletiartistid, need on ka

erialane töö on ikkagi väga raske ja nende füüsis lihtsalt ei kesta nii, et nad saaksid kauem töötada, kui see on Maike Maiste sõnul Rahvusooper Estonia ei ole toetanud seda eelnõu algusest peale. Nende jaoks ei ole selge, miks see eelnõu sellisel kujul laual on ja mis on selle eesmärk. Nii nagu ühel järgmisel meie komisjoni istungil selgus – ma ise küsisin seda –, ei kuulu Rahvusooper Estonia

Ametiühingu esimees Jüri Lember, kes kirjeldas seda, milline on tegelikult meremehe elu ja kuidas nad kõige paremas eas peavad kaks kolmandikku oma ajast veetma töökeskkonnas väljaspool kodu.

ja garantiid täielikult säilinud. Ta tõi välja selle, et kui sotsiaalsest õiglusest rääkida, siis oleks mõistlik,

mida räägiti ühisistungil. See on see põhjus, miks me teisele lugemisele siia saali tulime, et ka teiste komisjonide liikmed teaksid sellest pingelisest arutelust, mis toimus. Ma lähen ka kohe esmaspäeva, 16. jaanuari protokolli juurde ja ütlen, et sel [istungil] tehti ka menetluslik otsus. See puudutab teise lugemise menetlusdokumente. Ühte ettepanekusse on koondatud tehnilised, normitehnilised ja keelelisi aspekte puudutavad muudatusettepanekud, mitte sisulised. Seal oli [muudatusi] seoses paragrahvide liikumisega, seal oli keelelisi parandusi. Need vormistati ühe muudatusettepanekuna, milles, tõsi,

vastu 1, erapooletuid 0 ja hääletusel ei osalenud 3. Ja siis otsustati, nagu varem sai öeldud, kinnitada eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid. Selles oli konsensus:

Ütlen kohe ära, et tõepoolest, põhikirja alusel, nagu meile ka siin komisjonis öeldi, esindas baleriine Eesti Teatriliit. Baleriine ei ole olnud varasematel kaasamistel, mis said alguse juba 2. märtsil 2021.

Aga ma möönan, nii nagu ka ühisistungil välja tuli: see teadmatus ja mure tuleviku pärast – kuidas hakkab olema, millised on need niinimetatud paketid, mida inimesed võiksid saada, kas need on viis aastat, kas need on inimesele suurem

siis otsustasid või õigemini leppisid kokku, mitte ei otsustanud, et Sotsiaalministeerium teeb töötukassa nõukogule ettepaneku tõsta tasemeõppes osalemise toetuse suurus pensioni keskmise suurusega võrreldavale tasemele. Toetust rakendatakse täies mahus hiljemalt soodustingimustel vanaduspensioni staaži kogumise

Aitäh! Tõepoolest, teile on küsimusi. Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Seaduse muutmise protsess on olnud pikk ja kui [see seadus jõustub], siis see jõustub pärast üleminekuperioodi. Nii sotsiaalminister, sotsiaalkaitseminister kui ka kultuuriminister on kinnitanud, et nad on olnud tihedas koostöös haldusala inimestega. Ometigi olid 9. jaanuari ühisistungil balletiliit, teatriliit

põhimenetleja: millest selline infosulg oli tingitud ja on mõnes mõttes veel praegugi? Ja kas me saame midagi kõik koos ära teha?

meil pole olnud ühtegi küsimust selle kohta ja polnud ka saalist ühtegi muudatusettepanekut. Tuleb tunnistada, et Marika Tuus-Laul oli ainukene, kes puldis pidas sellealase kõne, et neid kokkuleppeid ei pruugi olla. Meil ei olnud isegi esimesel lugemisel sellist informatsiooni. Küll oleksin ma tõepoolest tahtnud, ja ma arvan, et teiegi, hea küsija, oleksite tahtnud, et meil oleks olnud ühisistungil kõik kolm ministrit kohal ja et ametnikud ei oleks pidanud olema sellises [rollis]. Kuidas ma ütlen? Mingil määral on need ikkagi ju poliitilised otsused, kui valitsus algatab eelnõu, mis on väga vara juba menetletud, väidetavalt on kõik kokkulepped tehtud. Ma arvan, et see oli väga oluline, et meil oli selline avalik istung, kahe komisjoni ühisistung, kus need esindajad said rääkida, kus nad said tuua välja tegelikud põhjused ja mured. Ja peab ütlema, et tõepoolest, see eelnõu puudutab tuhandet eriala. Ma tean, et see, mis puudutab kaevureid, neile väga sobib, nende üleminekuperiood on [aastani] 2049 ja [seadus] rakendub 2050. Neile see väga sobib. Aga see, et need kolm huvigruppi, kes olid kohal, rääkisid tegelikult nendest muredest

napisõnaline või, ma ütleksin, pigem oli ta selles mõttes kidakeelne, et tal ei olnud lauale panna neid pakette. Ta ütles, et aega selleks on piisavalt, sellega hakatakse tegelema koos huvigruppidega. Sama rääkis töötukassa, rääkis ka Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler. Aga Aga jah, oleks olnud väga hea. Sest komisjonis, kui meil ministrid osalesid ... Meie ju ei oska seda juttu kas ümber lükata või heaks kiita, sellepärast et meie ei ole huvigrupid, me ju ei tea seda. Me kuuleme, mida räägitakse, me usume, näeme neid pabereid, aga millegipärast need huvigrupid ei ole niimoodi aru saanud. Või on ebakindlus või on vahetunud

Triinu Upkin ütles, nad kõik asuvad otsima mingit tööd, aga see töö on kindlasti väikese palgaga, kuna nad on gümnaasiumi lõpetanud inimesega sarnases või veel kehvemas olukorras, sest nad on kogu oma elu pakkunud rõõmu teistele, tantsinud ja seda parimate oskustega teinud. Ütlen, et see oli päris murelik arutelu. Aga ma ei tea, miks ei ole see jõudnud selle tulemini, et kõik on rahul. Kui see üldse võimalik on. Tänan,

ehk nemad vaatavad Riigikogu poole ja ennekõike kultuurikomisjoni poole. Kultuurikomisjonis esmaspäeval jäi selle punkti arutelul tunne, et pigem ollakse asjaga parimal juhul poolel teel. Kaugel sellest, et asi oleks nii-öelda lukku pandud, osapooltega läbi arutatud ja kompromiss leitud. Ka Kultuuriministeeriumi kantsler tunnistas, et midagi on tulemas ja nad hakkavad seda tutvustama asjaosalistele veebruaris-märtsis ehk ajahetkel, kui meie oleme oma töö siin lõpetanud. Oleks väga halb, kui Riigikogu teeks otsuseid selle pärast, et ajaline surve on suur ja me peame midagi ära tegema. See on väga halb näide. Miks me peame sellega niimoodi kiirustama, et me ei tea, mis tulevik toob? Tänan,

[leida] võimaluse, kuidas edasi minna. Heidy Purga, palun! Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mõnedele küsimustele, mis mul tekkisid teie ettekannet kuulates, olen vastused saanud, aga aga küsin teises sõnastuses siiski üle. Kuidas teile kui komisjoni esindajale, kes te olete selle eelnõu peamenetleja, Kultuuriministeeriumi poole vaadates tundub, milline näeb välja nende plaan oma valdkonna inimeste eest seista, vastuseid anda nendele küsimustele, mis on õhku jäänud? Komisjoni mitmest istungist tuli välja fakt, et mingi plaan on välja töötatud, kokkulepped on sõlmitud üleminekuaastateks. Kas te oskate täpsemalt kirjeldada, milles need kokkulepped

Teie olite eile veel lisaks kultuurikomisjonis ja kuulasite seda ning kui teie sellele küsimusele vastust ei saanud ... Mina keskendusin ühele komisjonile ja ühele ministeeriumile. Minu meelest on siia alla kirjutanud väga mitmed ministrid, alates Tanel Kiigest, lõpetades Signe Riisaloga, Peep Peterson, kes on sõlminud veel Kultuuriministeeriumiga teatud kokkulepped. Eks see on ikka kollektiivne vastutus. Ja täpselt samuti, siin saalis oleme meie see kollektiiv. Suur

pensionisaajaid on saja inimese ringis, ja kui see pension on suurusjärgus, nagu te ütlesite, 300 ja 400 euro vahel, siis me tegelikult räägime küsimusest, mis riigile potentsiaalselt annaks 400 000 – 500 000 eurot aastas kokkuhoidu?

ajast teevad tööd ja 75% saavad pensioni. Ta tõi välja arvutusi, et üle 500 000 euro läheb artistide varasema pensioni peale. Lisaks tõi ta Lisaks tõi ta välja selle, et sotsiaalmaksust makstav ühe baleriini elutööpreemia, kui maksta korraga välja näiteks 150 000,

tehtud? Suur tänu, hea sotsiaalkomisjoni juhataja, ja suur tänu ka ühise istungi väga suurepärase juhatamise eest! Tõesti, kultuurikomisjon on kaks korda seda teemat arutanud: ühe korra ühisistungil ja ühe korra eraldi istungil. Kahjuks kummalgi istungil ei saanud osaleda kultuuriminister, kuigi ta mõlemal korral oli väga oodatud. Meie eesmärk kultuurikomisjonis oli aru saada, milline see väljumispakett saab olema. Ja tõesti, me ei saanud täit selgust selle kohta, milline see pakett on. Meie kultuurikomisjoni poolt innustasime Kultuuriministeeriumi võtma suuremat initsiatiivi kultuurivaldkonna töötajate eest seismisel ja palusime neilt, et enne kolmandat lugemist oleks see väljumispakett meile esitletud. Nii et ma väga loodan, et see saab mõlemale komisjonile esitatud. Kas te nõustute sellega, et see võiks olla enne kolmandat lugemist tehtud? Suur aitäh! Need

peab võtma initsiatiivi, kohtuma huvigruppidega, sest ma ei jätaks siit ka meremehi kõrvale. Kas on vaja teha erandeid? Kas on vaja teha mingisuguseid kokkuleppeid, et näidata seda, mis võib tulevik tuua nendele inimestele, et nende kindlustunne oleks tagatud? Ma pean seda väga oluliseks ja arvan, et

Hea Helmen! Ma nii palju ütleksin küll, et teatriliit ju esitas oma arvamused ja ettepanekud Sotsiaalministeeriumile, aga neid ei arvestatud, mitte ühtegi. Komisjonis oli see, et Sotsiaalministeeriumi ministrid mõlemad tuginesid tugevalt sellele kolmepoolsele kokkuleppele, ometigi tuli välja, et kolmepoolne kokkulepe nägi ette, et kõik need väljumisplaanid on täide viidud ja need meetmed on tehtud valmis hiljemalt 2022. aasta lõpuks.

toetava tööturumeetmete paketi ..., punkt 3: sotsiaalpartnerid räägivad läbi ja lepivad 2022. aastal kokku ..., punkt 6: Sotsiaalministeerium koos Rahandusministeeriumiga ja kaasates sotsiaalpartnereid

sotsiaalpartnerid räägivad läbi ja lepivad hiljemalt 2022. aasta jooksul kokku ..." Ja te jätkasite: "Nüüd on meil aasta 2023. Hea tahte kokkuleppes nimetatud asjad pidid olema [2022. aastal] tehtud." Signe Riisalo vastas sellele, et tema valitsemisalas olev punkt 6 olev punkt 6 on täidetud, valitsus ei ole seda veel ära kuulanud, aga avalikustamine ja meediakommunikatsioon on pensionide jätkusuutlikkuse analüüsi osas tehtud. Ja ta tõdes, et kahju, et sotsiaalkomisjoni liikmed ei ole sellele tähelepanu pööranud. Mina parandasin ministrit, et sotsiaalkomisjon hakkab seda teemat ära kuulama ja ja ministrid alles lõpetasid ülevaate. Valitsuski ei ole seda veel arutanud ja sotsiaalkomisjon arutab teemat tõenäoliselt isegi enne kui valitsus. Aga kui valitsus jõuab ette, pole lugu, arutame samal ajal. Nii et need punktid, mis siia kirja on saanud, eeldavad küll seda ... Tõsi, ma pean olema selles mõttes väga korrektne

siis asuti uuesti tegutsema. Ta palus täiendada, et protokolli ei läheks kirja valeväited: punkt 8 hea tahte kokkuleppes on täidetud tähtaegselt. Mul on kohustus öelda, mida see punkt 8 tähendab, see on stenogrammi huvides väga oluline.

muudatustes, mille tulemusena muutuks aktiivsuskontroll sisulisemaks." Mida iganes see punkt tähendab, see kindlasti on täidetud. Teiseks, punkt 2, mis puudutab karjäärivahetust. Baleriinidega on täiendavalt läbi räägitud ja uusi ootusi karjäärivahetuseks tööturuteenuste kohta ei ole nad esitanud. Komisjoni liikmetele on esitatud paber, kus kirjeldatakse karjääripööret toetavaid teenuseid. See tõesti esitati, aga see on selline laiaulatuslik, see puudutab kõiki, kes tahavad karjääripööret teha. Ehk ka täna töötav inimene saab riigi toel teatud raha abil võtta koolitusi. Ja samamoodi täiendav ja sihipäraselt baleriine abistav karjääripöörde pilootprojekt sai toetuse töötukassa nõukogus. Väide, et ei ole tehtud neid asju, mis on kokku lepitud hea tahte kokkuleppes, ei vasta tõele, lõpetas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Kõik. Ülle Ülle Rajasalu, palun! Aitäh! Austatud esineja! Seaduseelnõu 710, mida me praegu menetleme, on algatatud juba kaks aastat tagasi, nii et kaks erinevat valitsust on seda juba menetlenud. Küsimus on eripensionide kokkutõmbamisest sihtgruppidele, nende ärakaotamisest, ja paraku on sinna sattunud ka kultuuritöötajad.Ma saan aru sellest, et igaüks oma eripensioni eest võitleb. Seda teevad ka meie puhkpillimängijad, vokaalsolistid, balletitantsijad ja nii edasi. Kuid mis tegelikult praegu takistaks meil seda seadust vastu võtmast, kui töötukassaga on kokku lepitud, et väljumiskava meie kultuuritöötajatele tehakse? Seda enam, et väljumine praegusest situatsioonist on 14 pika aasta jooksul. Kõik need, kes täna seal töötavad, saavad seda raha.

Tõsi, eelmine valitsus, kes sõlmis need hea tahte kokkulepped ja kes seda menetles, oli valmis tulema selle eelnõuga saali, aga noh, vahepeal valitsus lihtsalt muutus ja sellest tulenevalt algatati see eelnõu uuesti.Mitte miski ei takista selle seaduse vastuvõtmist, kui selleks on vajalik arv hääli koos. Aga ma ütlen ausalt, mure selles, et jah, 14 pikka aastat on aega, aga me peaksime teatud otsuseid langetama nii, et me ei tea, mis selle 14 aasta, ma ei tea, näiteks 13. aastal juhtub, või milline on see lootus, milline on see kava, kava, mis oleks selle eelnõu juures manusena, täpselt nii nagu kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna küsis. Kui oleks vähemalt mingigi selline kava, pakett, millega mõlemad pooled oleksid nõus, siis see oleks mingil määral ka kohustus järgmistele kultuuri‑,

kui kultuuri väga olulise osa, rahvuskultuuri küsimus. Me ju tegelikult ei taha seda, et meil käiksid ainult visiteerijad, kellel on teatud ajalised lepingud – see on väga hea, kui nad käivad, aga

härra juhataja! Lugupeetud sotsiaalkomisjoni esinaine, ma ei taha öelda "esimees"! Ma kuulan seda, ja ma tean probleemi olemasolust. Loometöötajate pensionid, loometöötajate arstiabi – see on eelmisest sajandist.

loometöötajatele arusaadavas keeles lahendada. Ma kuulan teid ja kogu minu lugupidamise juures teie suhtes, paraku te räägite nagu bürokraat ja poliitik peab rääkima, lükates probleemi olemasolu kuhugi [kaugemale]. Minu küsimus teile: ütelge palun, kas te suudate väga lihtsas keeles, eesti keeles formuleerida selle küsimuse mittelahendamise otsust siin saalis. Aitäh, spetsialist. Suur aitäh teile teie arvamuse eest! Mina ei ole kunagi ennast kultuurivaldkonna spetsialistiks pidanud. Ma olen täna siin oma ameti tõttu, olles sotsiaalkomisjoni esimees. Ja kindlasti kogu lugupidamise juures ma seda valdkonda ei tunne. Ja kui minu väljendid tunduvad teile bürokraatlikud ma ei tea, võib-olla kui kultuurikomisjoni esimees, kuigi tema sotsiaalvaldkonnast jagab, aga kui kultuurikomisjoni kuuluv inimene tuleb sotsiaalteemadel rääkima, küllap siis mulle tundub ka midagi võltsi ja valet. Ütlen ausalt, et sotsiaalkomisjon seda ei arutanud. Ma ütlen ausalt ka seda, et ma ei soovinud olla selle eelnõu ettekandja, aga see tuleneb minu ametist. Ma ei arva, et see, mis siia kõik kirja pandud on, on valitsuse poolt kirja vähem bürokraatlikul moel või bürokraatlikumal moel. Mina olen ainult, nagu öeldakse, selle esitaja siin saalis. Miks ei ole seadus kirjutatud lihtsas keeles, nagu Ülle Madise meile kogu aeg on ka siit puldist rääkinud, et keerulisi asju saab rääkida lihtsamas keeles? Aga jah, kultuuriteemadel ma ennast eksperdiks ei pea. Selleks on siin saalis väga palju eksperte, kaasa arvatud teie, ja ma väga loodan, et teie näitate selles mõttes eeskuju ehk oma sõnavõtus, kuidas peaks edaspidi käituma Riigikogu liige, kes ei ole kultuurivaldkonna spetsialist. Ülle Ülle Rajasalu, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud esineja! Minu küsimusele te vastasite, et te tahaksite selle seaduse vastuvõtmiseks või teise lugemise lõpetamiseks näha siin juures mingisugust tegevuskava. Kas te ootate nüüd siis mingisugust rakendusakti selle seaduse juurde või me saame sellega edasi minna? Aitäh, Suur aitäh! Kui ma väljendasin ennast valesti, nii et teile tundus, et ma ootan enne seda, kui teist lugemist teha, mingisugust kava, siis ma vabandan. Ma väljendasin väga selgelt, et enne kolmandale lugemisele minekut, täpselt samuti, nagu ütles kultuurikomisjoni juht Liina Kersna, et ka kultuurikomisjon ootab seda. Ma väljendasin, et enne kolmandat lugemist. Täna on teine lugemine, meil on menetluslikud otsused tehtud, te ise sotsiaalkomisjoni liikmena olete hääletanud nende poolt. Nii et ma ei näe põhjust, miks te mulle selle küsimuse esitasite. Mina kannan ette seda, mis toimus komisjonis. komisjonis. Milline on minu isiklik arvamus? Eks see väljendub hääletamisel. Aga ma kannan ette komisjonis toimunut ja täna on menetluslikud otsused langetatud: teine lugemine lõpetada. Nii lihtsalt on. Suur Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Jah, on. Marika Tuus-Laul, palun! Palun, kaheksa minutit! Head kolleegid! Mida rohkem me seda küsimust komisjonis oleme arutanud, seda rohkem ma leian, et tegelikult ei ole mitte üheski asjas kaks poolt omavahel kokku Siin on õigesti öeldud, et neid eripensione on tahetud tõepoolest ära kaotada aastaid, mitte 2008, vaid hoopis varasemast ajast. Nii palju kui mina mäletan, 20 aastat, aga kindlasti ka enne seda, nagu siin üks vanem kolleeg meelde tuletas.Ja seda kummalisem oli, et kui me seda küsimust hakkasime komisjonis arutama, sotsiaalminister Signe Riisalo oli kohal ja selgitas, siis siis ausalt öelda tegi ta seda nii pingevabalt, nagu see oleks üks kõige igapäevasemaid küsimusi, et teeme selle asja ära ja kogu lugu, et see on iseenesestmõistetav, kõik on juba tehtud, kiired karjääripöörded tulevad tänapäeval, elu on teine, omandame uue eriala, saame kohe uue töökoha. Vaat niimoodi räägiti.Ega inimesed esialgu väga ei ärritunudki. Aga kui ma hakkasin vaatama, siis selleks ajaks olid juba tehtud avalikud pöördumised, näiteks ametiühingute keskliidu poolt, ja nad ei olnud mitte mingil juhul nõus, et niisugused eripensionid ära kaotatakse. Selgus, et eelnõust on välja jäetud kõik, milles oli kokku lepitud. Karjäärivahetuse programm – mitte midagi sellest pole kuskil kirjas, pole paberitki. Välja on jäetud ja üldse pole kontseptsioonigi terviseriskide ja kutsehaiguste küsimustes, mis on ju laiem laiem [teema], millega aastaid pole tahetud tegeleda. Aga samuti ka ülemineku sissetulek, tööandjapension ja kõik need asjad olevat kuskil räägitud, aga inimesed ei tea ja paberil pole midagi. No ja siis tulid juurde kõik. Meremeeste sõltumatu ametiühingu seisukoht: ei kooskõlasta.

Mul on tõesti väga hea meel, et proua Helmen Kütt korraldas niisuguse avaliku kahe komisjoni istungi kultuurikomisjoniga koos, kuhu olid kutsutud vastavad inimesed oma huvisid kaitsma – balletiliit, teatriliit, meremehed ja olid kutsutud mõlemad ministrid. Me lootsime, et ministrid räägivad, selgitavad silm silma vastu, kuid nad lihtsalt ei tulnud kohale. Ju siis ei tahetud taluda seda, mis sealtpoolt öeldakse, ja ei olnudki midagi vastu öelda.

Tõepoolest, need inimesed, need vähesed esindavad meie rahvast, meie rahvuskultuuri, nad on tippartistid, nad on kõrgkultuuri esindajad. Kui me selle ka omakorda ära kaotame, no mis meist siis üldse jääb?

Nendel puudub igasugune normaalne pereelu, nagu nad väitsid. Nende seas on palju stressi, enesetappe ja nii edasi ja nii edasi. Need on need erialad, teistmoodi erialad, kus võiks ja peaks ikkagi säilitama selle pensioni. Tekib küsimus, miks üldse neid eripensione omal ajal tehti, et nad saavad varem pensionile teatud ametikohtadelt. See on ju kõigile selge, et [töötamine] tervist kahjustavates või rasketes töötingimustes või või on nad teinud sellist tööd, millega kaasnevad enne vanaduspensioniikka jõudmist töövõime kaotus või vähenemine – need on need töökohad. Ja üle päeva [uut ametit] ikka ei õpi. Siin võib olla, et alles aastate pärast see hakkab Ega ei ole niisama, et kui sa oled aastaid harjutanud kuus päeva nädalas ühtemoodi, siis lähed kohe kontorisse ja saad hea palga peale ja kõike oskad teha. Ei ole see nii lihtne. Ministeeriumi poolt nad palju midagi väita ei osanud – see oli ametnik, kes seal kohal oli –, noh, et nende pensioni makstakse eakate pensioni arvelt.

Tahamegi teile öelda, et Keskerakond ei toeta seda eelnõu, kuna läbirääkimised sotsiaalpartneritega on olnud formaalsed ja kokkuleppeid pole täidetud. Aitäh! Aitäh! Kert Kingo, palun! Palun, kaheksa minutit! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes te meid vaatate!

Kõigepealt ma vahendan Eesti Balletiliidu ja Eesti Teatriliidu esindajate sõnu, mis natuke avab nende töö tausta. Balletiartistide, vokaalsolistide ja puhkpillimängijate ametid on sellised, mida ei ole võimalik pidada vanaduspensionini. Eestis on balletitantsijatel ainult kaks võimalikku tööandjat: Rahvusooper Estonia ja Teater Vanemuine. Kokku töötab Eestis praegu 94 elukutselist balletitantsijat, kellest 24 on Eesti päritolu või eestistunud tantsijad. Neid, kes töötavad väljateenitud aastate pensionini, on väga vähe. Balletitantsijad töötavad kuus päeva nädalas, augustist jaanipäevani. Ballett on kunst, aga selle tegemiseks peab olema tippsportlane. See tähendab, et kõrvaltegevuseks aega ei ole. Balletiartistide palk on nende ainus sissetulek ja enamikul on see täna riikliku kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk. Paraku ei mahu täismahus keskharidus riikliku tellimusega kutseõppes balletitantsija ettevalmistusse. Tallinna Muusika‑ ja Balletikool annab keskerihariduse. Kuna erialaainete programm on [nende koolituses] niivõrd mahukas, siis ei ole see tavapärane keskharidus. Kui 40‑aastane lavatee lõpetanud artist läheb tegema mingit uut tööd, on ta veel rohkem algaja kui 20‑aastane keskkoolilõpetaja. Küsimuse all on Eesti riigi rahvusliku kõrgkultuuri jätkusuutlikkus. Balletiartistid, vokaalsolistid ja puhkpillimängijad ei ole oma karjääri lõppedes invaliidid, vaid lihtsalt omaenda eriala jaoks jäänud liiga vanaks. Nende töö on lõppenud füüsiliste ja bioloogiliste muutuste tulemusena. 50‑aastaselt inimene ei tantsi enam laval, sest ta ei ole selleks suuteline ja see ei näe hea välja. 45‑aastasel lauljal ei pruugi selleks enam häält olla, aga ta on nii‑öelda terve inimene. Nende tööaeg sellel erialal saab lihtsalt läbi. Praegu kehtiv balletiartistide eripension on 319–400 eurot kuus. Selle nimel tehakse 20 aastat väikese palgaga ja väga rasket tööd. Pension säilitab väga olulise komponendi ehk haigekassa kindlustuse. Arusaadavalt ei taga selline pension majanduslikku kindlust. Milliseid lahendusi ministeeriumist pakuti? Sotsiaalministeeriumi esindajate jutus on läbivalt teema, kuidas tuleb lihtsalt töötukassasse minna, ümber õppida ja siis kohe tööle minna. Tekib küsimus, kui palju ministeeriumi töötajad, sealhulgas ministrid on kursis sellega, et tööturg ei toimi niimoodi, et paber on käes ja asun kohe tööle. Ainult diplomist ju tihti ei piisa, tööturul nõutakse ka töökogemust. Kultuuritegelastel on selgelt keeruline karjäärivahetust teha nii, et nad oleksid tööturul konkurentsivõimelised. Kui kõik suunatakse õppima uut eriala, siis kas ministeeriumid kindlustavad neile ka töökohad? Ministeeriumide väide, et Eestis on tugev tööjõupuudus ja seega probleeme ei saaks justkui tulla, on rohkem kui piinlik. Eestis on tööjõupuudus väidetavalt eriti IT‑sektoris, on ka lüpsjate ja ehitajate puudus. Kas te tõesti kujutate ette, et balletiartist või vokaalsolist läheb ehitajaks, lüpsjaks või saab üleöö IT‑spetsialistiks? Mis saab tantsijast, kui tema karjäär lõpeb ja tal ei ole ühtegi sissetulekut? Kas ta on süüdi selles, et niivõrd pikkade tööpäevade jooksul ei ole tal olnud võimalik õppida mingit muud eriala? Väljateenitud aastate pension ei ole vanaduspension, inimene teenib selle välja oma ametikohal 20‑ või 25‑aastase staažiga. Sotsiaalministeerium leiab aga, et 150 000 eurot baleriini peale on väga suur summa. Samas maksid nad hiljuti haigekassa juhtidele 114 500 eurot lisaks täiendavatele palkadele. Raha ju on! Millest me siin räägime? Ühtesid kullatakse sadade miljonite ulatuses, teistele ei leita poolt miljonit eurot. Selline on praeguse valitsuse poliitika. See on lihtsalt niivõrd häbiväärne. Enne kui muutustega edasi minna, peaks laual olema uus, põhjalikult läbi arutatud pakett. Täna seda ei ole. Toimivat süsteemi ei tohiks murda lubadustega, et kunagi äkki tehakse uus parem süsteem. Nii poolikut eelnõu lihtsalt ei saa toetada. See on väga halb praktika ja sellist praktikat ellu viies kaotab Riigikogu oma tõsiseltvõetavuse. Aitäh! Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! Palun, kaheksa minutit! Lugupeetud eesistuja! Hea komisjoni esimees! Head kolleegid ja kõik, kes meid praegu ekraani taga jälgivad! Esmaspäeval, kui mäletate, ma tegin enne selle nädala päevakorra kinnitamist ettepaneku see punkt ehk Vabariigi Valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 710 kolmapäevasest ehk siis tänasest päevakorrast välja võtta. Kahjuks Reformierakond lükkas selle ettepaneku tagasi, millest on kahju. Mis mind aga ajendas seda ettepanekut esmaspäeval tegema? Selleks on kaks põhjust. Esiteks, kuigi selle eelnõu juhtivaks menetlejaks on sotsiaalkomisjon ja selle eelnõu on koostanud algselt Sotsiaalministeeriumi ametnikud, on sellel väga tugev puutumus kultuuriinimestega, sest nemad on selle eelnõu subjektid, mistõttu ma tunnen, et minul kultuurikomisjoni liikmena ja mitte ainult, ka Riigikogu liikmena – on vastutus nende inimeste ees, kelle elusid see seadus väga otseselt puudutama ja mõjutama hakkab. Kultuurikomisjon on sellega nii palju seotud, seotud, et selle seaduse kohaselt on pandud Kultuuriministeeriumile kohustus pakkuda seaduse võimaliku jõustumise järgselt neile inimestele, kellelt see väljateenitud aastate pension ära võetakse, mingisugune väljumisplaan või ‑strateegia. Kuid esmaspäevasel kultuurikomisjoni istungil, kus me seda eelnõu järjekordselt arutasime ja kuhu oli kohale tulnud Kultuuriministeeriumi kantsler, sai selgeks, et isegi nüüd, 12. tunnil ei ole tegelikult Kultuuriministeeriumil pakkuda neile inimestele väärikat ja toimetulekut tagavat väljumisstrateegiat. Ehk piltlikult öeldes me viskame inimesed kõigepealt tänavale ja alles siis hakkame vaatama, kas me neile mingi peavarju leiame. Lühidalt öeldes võetakse balletiartistidelt, ooperisolistidelt ja puhkpillimängijatelt, keda see seadus puudutab – ja ma räägin siin kultuuriinimeste eest ära igakuine keskmine väljateenitud aastate pension. Ka nendest arvudest on räägitud, aga keskmiselt on see 350 eurot. Ja asemele pakutakse tingimuslikku võimalust seda raha hakata kasutama erinevate koolituste kaudu, kui nad otsustavad ümberõppe kasuks. Ehk see raha võetakse inimestelt ära ja jagatakse laiali erinevatele koolitajatele, programmidele. Nojah. Samas on need inimesed oma karjääri pühendunult ehitanud juba lapsest peale. See on väga spetsiifiline karjäär ning töö iseloom on tervist ja organismi kiirelt kulutav. Siiani on väljateenitud aastate pension olnud nendele inimestele üks motiveeriv osa karjääri planeerimisel, mille tulemusena meil kõigil on olnud võimalus osa saada omamaisest kõrgkultuurist, mida teevad ja hoiavad meie oma inimesed, mitte väljastpoolt imporditud muusikud, kes kindlasti ei taju laiemalt meie kultuuriruumi ega suuda mitte iial sellesse integreeruda samaväärselt nagu Eestis sündinud ja kasvanud andekad lapsed ja noored. Sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistungil eelmisel nädalal tuli väga selgelt välja, et Sotsiaalministeeriumi ametnikele on kultuuriinimeste mured täiesti mõistetamatud. Sellist arrogantsust ja häbematut ja üleolevat suhtumist inimeste muredesse nii Eesti kõrgkultuuri jätkusuutlikkuse pärast kui ka isikliku toimetuleku pärast pole mina isiklikult ammu kohanud. Kultuuriinimesed olid kohal, hoidsid lippu kõrgel ja ei vaikinud – ja tänud neile selle eest! Me saime kuulda nende murest tuleviku pärast ja mõistsime, et ministeerium on hanitanud nii Riigikogu liikmeid, komisjonide liikmeid kui ka avalikkust. Ma mäletan, et millalgi selle menetlusprotsessi käigus küsisin ka ise, et ilus jutt küll, aga kas huvigruppidega on räägitud, kas neid on kaasatud ja milline on nende arvamus. Vastus oli: jah, on kaasatud ja neil vastuväiteid pole ja üleüldse praegusi baleriine, lauljad ja puhkpillimängijaid see ei puudutagi. Komisjonide ühisistungil aga selgus, et tegelikkus on olnud midagi muud. Ministeerium oli küll huvigruppe oma plaanidest teavitanud ja küsinud arvamust, aga kuna teatriliit ja balletitantsijad ütlesid, et nemad seda eelnõu sellisel kujul kindlasti ei toeta, ja tegid eelnõu kohta ka oma ettepanekuid, siis ministeerium lihtsalt vastas, et neid ettepanekuid ei arvestata ja ministeerium läheb selle eelnõuga edasi. Mina ei saa aru, kuidas peavad Sotsiaalministeeriumi kõrgepalgalised ametnikud nii iseenesestmõistetavaks, et neil on õigus tulla sealt kuskilt kõrgustest teiste inimeste elu oma äranägemise järgi korraldama ja kontrollima, neilt raha ära võtma, nende arvamustest, vajadustest ja väärikusest kõrgilt üle sõitma. Inimestest, kes tipptasemel oma eriala professionaalidena saavad meie muusikateatris kätte kultuuritöötaja miinimumpalga 1600 eurot – nüüd, peale seda tõstmist – miinus maksud, ja teevad selle eest pühendunult oma tööd 24/7, loovad seda imelist maailma kõrgel kunstilisel tasemel! Selle töö üks oluline osa oli siiani teadmine, et kui nende töö saab otsa – ja see aeg saabub nooremalt kui tavaline vanaduspension, kuna töö iseloom on selline –, siis nad saavad jääda väljateenitud aastate pensionile. Nüüd aga leitakse, et see on riigile liiga suur kulu ja see tuleb ära võtta. Esmaspäeval kultuurikomisjoni istungil selgus Kultuuriministeeriumi kantsleri sõnavõtust, et Kultuuriministeeriumil ei ole jätkuvalt mitte mingeid kokkuleppeid. Ei ole mingit väljumispaketti nendele inimestele pakkuda. Ja küsimusi oli rohkem kui vastuseid. Kantsleri sõnad olid olukorra kirjeldamisel ebalevad: "võib-olla", "lootus on". Täiesti mõistetamatuks jääb, miks tahetakse selle eelnõuga jätkuvalt edasi minna, kiiresti liikuda kolmanda lugemise poole eesmärgiga see nui neljaks enne valimisi vastu võtta. Ja nüüd tuleb teine põhjus, miks ma esmaspäeval tegin ettepaneku see seaduseelnõu päevakorrast välja võtta. Me saame ju kõik aru, et see on läbimõtlemata, toores eelnõu. Ja selline tegutsemine on seadusandliku praagi tootmine, millega ei tohiks ükski endast lugupidav parlamendi liige nõus olla. Me ei tohiks parlamendis juurutada sellist tava, et me teeme seadusi kiirustades, räpakalt, inimestest mitte hoolides, nendega mitte arvestades. Ja seadusandjatena ei tohiks me leppida ka sellega, et ministeerium dikteerib meile tempo, ministeerium dikteerib meile tingimused ja valitsus, kes ministreid iga hinna eest toetab, laseb koalitsioonil kummitempli alla lüüa eelnõule, mis võtab niigi väikesepalgalistelt kultuuriinimestelt ära neile olulise sissetuleku ja loob tunde, et riik ei väärtusta nende panust meie oma kultuuri, ei väärtusta meie oma inimeste loodud kõrgkultuuri. Ma loodan, et te kõik nägite eile uudist, kuidas meie rahvusooperi balletitrupp sai enneolematu vastuvõtu ja suure tunnustuse osaliseks nädalasel turneel Iirimaal. Ja siis me menetleme siin saalis seaduseelnõu, mis ütleb, et need inimesed ei ole olulised, nad ei ole seda väljateenitud aastate pensioni väärt. Kuigi nad esindavad tipptasemel Eesti riiki kõikjal maailmas, tehes seda ilmselt kaugelt-kaugelt paremini, kui seda teeks minister, kes sellise eelnõu siia menetlemiseks meie lauale on toonud. Saate aru, et see kõik toodab lihtsalt järjekordselt meie inimeste pettumust oma riigis! EKRE fraktsioon kõige eespool nimetatu tõttu seda eelnõu ei toeta ja teeb ettepaneku 710 SE teine lugemine katkestada. Saame näha, kuidas hääletavad sotsiaaldemokraadid, kelle loosung valimistel on olnud alati "Inimeste eest!", või Reformierakond, kes oma valimisreklaamides räägib kõrgkultuuri ja kultuuriinimeste eest seismise olulisusest. Aitäh! Raimond Kaljulaid, palun!

ma ei hakka sõna võtma selle kohta, kas tervikuna see reform on asjakohane ja piisavalt hästi läbi mõeldud või mitte. Siin ma saan tugineda heade kolleegide ja väga austatud komisjoni juhi Helmen Küti arvamusele, kellega ma olen ka sellest eelnõust rääkinud. Küll aga soovin ma nii nagu mitmed eelkõnelejad väljendada solidaarsust eelkõige just balletitantsijatele. Kindlasti me kunagi tulevikus majanduses jõuame niikaugele, et suurema osa tervist kahjustavast tööst tööstuses, energeetikas, sellistes valdkondades, teevad ära masinad, teeb ära tehisintellekt. Ega see ei olegi ju õige, et inimene töötab kogu oma elu maa all või sellistes tingimustes, mille tõttu tema tervis saab kahjustada ja ta ei [saa] elada teistega võrreldes täisväärtuslikku elu. Loomulikult peame me ükskord sinna jõudma, et kõigi inimeste töö on selline, mis nende tervisele sellisel määral halvasti ei mõju. Aga

Ja seetõttu on loomulikult Riigikogu kohustus seda seaduseelnõu kaaludes seda silmas pidada ja selle sihtgrupiga eraldi väga hoolikalt arvestada. Teine asi, mis tuuakse selle eelnõu juures välja, ma lugesin seda, et räägitakse karjäärist, ümberõppest, et inimene teeb karjääris mitmeid pöördeid. See kõik vastab tõele. Tänapäeva elus, loomulikult, inimesed vahetavadki eriala kindlasti rohkem ja sagedamini, kui seda tehti varem, ja me peame oma tööturu korraldust kaasajastades selle kõigega arvestama. Aga taas kord, kui me räägime konkreetselt balletitantsijast, siis see ei ole päris tavaline töö või päris tavaline karjäärivalik, vaid see on ikkagi pigem kutsumus. Tantsijate puhul eriti on see lapseeast peale nende inimeste kogu elu sisu, kogu elu mõte. Vähe on selliseid erialasid, kus praktiliselt kõik, mida inimene teeb, tema unetunnid, tema toitumine – kõik on tegelikult selleks, et olla tööl selle lühikese aja jooksul, kui ollakse laval absoluutses tippvormis. Seda ei ei olegi võimalik mitte millegagi võrrelda. Kui vaadata seda töökohtade või ametialade loetelu, kellele on ette nähtud need soodustingimustel pensionid, siis need on kõik väga olulised ametid. Aga kahtlematult balletitantsija amet on midagi täiesti erinevat. See

Ja küsimus on selles, et kui on vaja kokku hoida, siis kas just tingimata baleriinilt 150 000 euro käest ära krabamine peab olema esimene koht, [mille kallale] minna. Aga mida edasi teha? Mulle tundub, et et ilmselt üks võimalusi on see, et selle eelnõu teise lugemise võime me küll lõpetada, aga tõepoolest, nagu Helmen Kütt ütles, see ei ole selle seaduse raames lahendatav, see on ministeeriumi poolt lahendatav küsimus. Kui tohib, palun minuti lisaaega. Kolm minutit lisaaega. Aitäh! Meil on enne lõpphääletust vaja kindlat teadmist, kas see lahendus, mis puudutab kultuurivaldkonna inimesi, on olemas või ei ole ja kui on, siis milline see on. Siis saab Riigikogu täiskogu kujundada seisukoha, kas seda eelnõu kolmandal lugemisel saab toetada, kas seda saab vastu võtta, kas seda saab jõustada. Siin on välja pakutud mõte, et katkestada kohe teine lugemine. Selle miinus on muidugi see, et nagu mainitud, tegemist on laiema, suurema reformiga, millest

Ja see võib-olla ei oleks praegusel hetkel kõige mõistlikum lahendus. Minu ettepanek oleks see, et ärme lükkame seda eelnõu tagasi. Aga meil on siin väga mitmed fraktsioonid markeerinud, et teatud ametialade puhul on üleval väga tõsised küsimused. Need küsimused peavad vastuse saama ja ilma nende vastusteta on üpris keeruline ette kujutada, kuidas selle eelnõuga päris lõpuni minna saab. See on minu pakutud lahendus. Aitäh! Aitäh! Marko Šorin, palun! Hea aseesimees! Head kolleegid! Kui lihtsalt eelmise kõne lõpust kinni haarata, siis EKRE fraktsioon ei teinud ettepanekut tagasi lükata – seda teisel lugemisel teha ei saa –, vaid katkestada. Nii et see ei tähenda seda, et me ei saa seda ettepanekut toetada.Aga kõnepulti ma tulin selle tõttu, et väljendada muret, kuidas on see protsess just viimase kahe nädala jooksul mulle kui Riigikogu liikmele, kultuurikomisjoni liikmele paistnud. Meid kui Riigikogu liikmeid pannakse ajalise surve või, ütleme, tõdemuse ette, et teie aeg hakkab otsa saama, 5. märtsil on valimised ja midagi on vaja kiiresti teha, sest muidu laual olevate eelnõude [menetlus] katkeb sellel hetkel, kui teie volitused lõpevad.Ma leian, et mitte ühtegi otsust ei tohi Riigikogu vastu võtta ajalise surve tõttu.

mida tookord Riigikogu liikmed põhjendasid sellega, et see on ääretult hea seadus, sest seda on menetletud seitse aastat. Ehk see oleks nagu

ühiskonna ees lasub meil, 101 liikmel. Ja need inimesed, keda see seadus puudutab, või nende lähedased vaatavad meie otsa, kuigi me ei ole pruukinud selle protsessiga rahul olla. Kui esimene lugemine toimus eelmise aasta novembrikuus, siis see möödus peaaegu märkamatult, aga samas nüüd, teise lugemise eel on saanud selgeks, et mitte kõik asjaosalised ei ole kaasamisprotsessis osalenud ja paljud asjad on nende jaoks üllatuslikud. Alles nüüd on käima läinud protsess, mis on näidanud, et kompromissi pole tegelikult üldsegi leitud. Põhjendus, et midagi on tulemas, usaldage meid täpselt selline mulje jäi esmaspäeval kultuurikomisjonis, kus Kultuuriministeeriumi kantsler ütles, et midagi on tulemas, me tutvustame seda veebruaris-märtsis. Muideks, 5. märtsil on valimised, siis lõpevad selle koosseisu volitused. Midagi on tulemas, võtke see seadus vastu.

Ja mis peamine, karjääripööramise keerukust või lihtsust saavad paraku päris paljud meist peale märtsikuud ise kogeda. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

kolleegid! Seesama [eelnõu], mida me praegu siin menetleme, on järjekordne praak

Vana-Rooma õiguses on selline põhimõte, mis kehtib ka tänapäevases jurisdiktsioonis: lepingud on täitmiseks. Sellesama pensioni[seaduse] menetlemise juures on sõlmitud hea tahte kokkulepe sooduspensionide reformimiseks. See on kahel leheküljel. Ja see on üks olulisi komponente kogu selle seaduseelnõu menetlemise juures. Näiteks punktis 2 on kirjas, et sotsiaalpartnerid ehk Sotsiaalministeerium, ametiühingute keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit töötavad möödunud aastaks koostöös välja karjäärivahetust toetava tööturumeetmete paketi eesmärgiga toetada tööalaseid üleminekuid kuni viieaastase perioodi jooksul, mis – rõhutan – ei halvenda karjäärivahetajate olukorda. Aga [asi] on selles, et seda punkti ei ole täidetud. Kui ma sotsiaalkomisjonis selle teema välja tõin, siis Signe Riisalo ärritus selle peale, ütles, et ei, baleriinidega on täiendavalt läbi räägitud ja uusi ootusi karjäärivahetuseks ei ole nad esitanud. Mind ei huvita see, mida räägib Signe Riisalo. Mind huvitab see, kas see leping on täidetud või mitte. Igatahes sellist dokumenti sotsiaalkomisjonis ei esitletud. Samuti on rikutud sellesama hea tahte kokkuleppe kolmandat punkti, mis räägib sellest, et möödunud aasta lõpuks oleks pidanud olema kirjas ka tööst põhjustatud haiguste kiire hüvitamise süsteemi põhimõte. Ei ole seda dokumenti. Ei ole ka seda dokumenti, mille alusel Sotsiaalministeerium koos Rahandusministeeriumiga, kaasates sotsiaalpartnerid, koostab ja esitab möödunud aasta novembriks jätkusuutlikkuse analüüsi.

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler, ametiühingute keskliidu esimees ja tööandjate keskliidu tegevjuht. Seda ei ole tehtud.

juba praktiliselt kadumas, aga osa on alles. Sellega tehakse nende inimeste olukord väga hulluks. On tehtud mingisugune näidisprotsess, kus püütakse jätta head muljet. Aga tegelikult on eesmärgiks teatud inimeste gruppide vaeseks tegemine. Täpselt nii, nagu on ka muudes tulenevates asjaoludes. Nii nagu elektri hind aetakse üles, kütuse hind aetakse üles, varsti tuleb meile peale ka bensiini‑, kütusemaks ja tuleb peale toiduainete lisamaks ja toasoojamaks. Nii, nagu hävitatakse maaelu. See on see programm, mida praegune Reformierakonna valitsus teeb. Mis ma tahan selle kõigega öelda? See on sisuliselt selle elanike ja töötavate inimeste grupi viimine vaesusseisundisse.

räägitud. Ei huvita! Hea tahte kokkulepe on sõlmitud kirjalikult ja siin peavad olema taga ka kirjalikud dokumendid. Kõik muu jutt on jura. Ja seetõttu ma ei hakka rääkima üle seda, mida rääkis siin Moonika Helme emotsionaalsel tasandil. Aga see eelnõu ei kõlba kuskile, sest valitsus ei ole oma tegevuses lähtunud lähtunud nende inimeste huvidest ega pidanud kinni ka hea tahte kokkuleppest sooduspensionide reformimiseks. Aitäh! ... ja nendega on Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased nii siin saalis kui ka kabinettides! Inimesed, kes te meid jälgite! Ja see huvirühm, keda puudutab see pensionide niinimetatud kärpimine või mis ta on! Minule jäi täiesti arusaamatuks, mis suurt probleemi me maailmas parandame, kas see on edasilükkamatu ja kui palju me muudame [elu] helgemaks. Saadikutena me teame, et see hakkab kehtima alles 2030, teistel elualadel 2040. Mingi vahe on tehtud, keegi on otsustanud.

Siis, kui saabub aasta 2030, võib-olla jõuab see sõnum ka nendeni, keda see muudatus puudutab. Aga ega meie enne siin ei menetle, sest me ütleme, et aastal 2023 Riigikogu otsustas ära, nii on juba tehtud ja las ta olla. Kui me tahame mingit muudatust sellele järgmistes koosseisudes, siis öeldakse: jaa, ministeerium teeb väljatöötamiskava, tal on mingi plaan. Hea tava või see kokkulepe, millest siin räägiti mitu korda, mis ei ole veel kuskil kellelegi jõustunud ja mis alles tuleb, jätabki meile, seadusloojatele, mingi kindlustunde, et me usaldame täielikult neid ametnikke, kes on selle mõttega välja tulnud. Ma ei tea, mis on ajendanud neid seda tegema. Võib-olla see, et nooremad inimesed mõtlevad tegelikult enda tuleviku peale. Kas ka suunamudija kvalifitseeruks selleks, et saada erisoodustuspensioni? Ma ei tea. Selle eelnõu puhul ongi nii, nagu Belka ütleb: arvestades kõiki plusse, kokku tuleb miinus. Meie peame nüüd otsustama. Ma ei ole kuulnud mitte ühtegi kiiduavaldust mitte ühegi saadiku käest, et see on väga hea mõte. Ma ei ole kuulnud ka seda, et keegi ütleks, et oh, selle võiks kirjutada suisa enda erakonna programmi. Et jaa, meie oleme need, kes me läheme ja päästame maailma sellest hukatusest. Ma ei saa aru, milleks meil see MUBA üldse oli vaja ehitada, kui me tegelikult nullime baleriinid ära. No see võib tunduda ju mõnele tõesti natuke kentsakas, et mehed sukkpükstes siputavad lava peal, eks ole, ja nüüd tahavad pensioni saada. Nagu näitlejate ja muusikute puhulgi, et see ei ole ju midagi, lähed ja loed mingi teksti ära, teed enda tilu‑lilu, ega sa sinna suurt ei panusta. Aga ma tahan täna rääkida ühest mehest, kelle nimi on Simmu Vasar. Tema oli viimane Kaitseväe orkestri juhataja. Tema on minu lapsepõlvest‑nooruspõlvest, oleme koos bändigi teinud, trompetimängija.

See on sinu tööriist, see on sinu karjäär, kui palju sa saad õpetada praktiliselt võib‑olla tulevasi põlvkondi. Aga mis sõnumi see annab tegelikult edasi tulevikku? No ballett on meil ta on kuidagi jäänud sellisesse vaeslapse ossa ja ta on seda kogu aeg olnud. Aga see sõnum tegelikult innustab noori, et nüüd me tegime MUBA maja ära. Me saime anda märku, et see on meie jaoks oluline. Teistpidi me näeme, et see ei ole ikka perspektiivne eriala, et sa treenid, paned enda tervise tuksi, aga riik sinu panust ei väärtusta. Võib-olla varsti on ka stjuardessid, võib-olla, ma ei tea, kes. Ma arvan, et lihtsalt noored inimesed, näppides oma telefoni, on võtnud vastu seaduse. Nad nimetavad sedamultitasking'uks. Üks mees istus bussipeatuses, tegi suitsu ja tal oli pangalaen kaela peal – see on kamultitasking. Paluks ikka selliseid seadusi, mida me siin julgeme vastu võtta! Mina ei toeta seda seadust. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek. Selle muudatusettepaneku on esitanud sotsiaalkomisjon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 710 teine lugemine lõpetada, aga aga EKRE fraktsioon on teinud ettepaneku teine lugemine katkestada ja ma panen selle ettepaneku hääletusele.

kolleegid, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku katkestada eelnõu 710 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Katkestamise ettepanekut toetab 33 saadikut, vastu on 46, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Seega on teine lugemine lõpetatud. Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 745, ka see eelnõu on teisel lugemisel. Palun Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Heiki Kranichi! juhataja! Head kolleegid! Kõnealust eelnõu on Riigikogu esimesel lugemisel juba arutanud ja ma ei hakka selle eelnõu sisu, mis on valdavalt tehnilist laadi, siinkohal üle kordama. Kui kellelgi on sellekohane ettepanek, võin ma seda loomulikult täiendavalt teha. Esimese ja teise lugemise vahel jõudis komisjoni kaheksa muudatusettepanekut,

olnud valdavalt tehnilist laadi. Heiki Hepneri ja Tarmo Kruusimäe ettepanekutel peatun pisut põhjalikumalt. Esimene nende ettepanek sisaldas endas mõtet, et maavara kaevandamise üle otsustamine peaks olema eeskätt kohaliku omavalitsuse pädevuses. Teemat on korduvalt arutatud ja sel teemal on olemas ka kaks kohtulahendit, täpsustan: Riigikohtu lahendit. Mõlema Riigikohtu lahendi puhul on jõutud järeldusele, et maavara kaevandamise üle otsustamine on põhiseaduse mõistes riigi pädevuses, ja seetõttu selle õiguse andmine ainult kohalikule omavalitsusele ei ole riigi seisukohalt vaadates riigi põhiseaduse mõttega kooskõlas. Sellest tulenevalt seda ettepanekut komisjon ei arvestanud. Teine ettepanek sisaldas endas piirangu sätestamist, et karjäär või mis iganes ei võiks olla eluasemele lähemal kui 200 meetrit, välja arvatud juhul, kui saavutatakse selleteemaline kokkulepe. Keskkonnaministeerium väitis, et juba on kavas algatada vastavad seadusemuudatused ja seda võetakse arvesse nende muudatuste tegemise käigus. Komisjon

ei ole antud juhul asjakohane, ja seetõttu on komisjoni seisukoht, et teine lugemine tuleks katkestada ja anda muudatusettepanekute tegemiseks täiendav tähtaeg. Seetõttu on komisjoni muutunud seisukoht, et pärast parandusettepanekute läbihääletamist tuleks teine lugemine katkestada.

Kas oli nii, et ma tegin ka sellise ettepaneku, et komisjon võiks minu muudatusettepanekule lisada teksti, et maakonnaplaneeringuga oleks samuti võimalik see ala määrata mäetööstusmaaks, ja et oleks seadusesse kohustus või piirang sisse kirjutatud? Siis oleks ka täidetud olnud see Riigikohtu osundatu, et teatud juhtudel võib maavarade kaevandamine olla ka riigielu küsimus.

planeeringu kohaselt määratud maa sihtotstarbest. Ja tegemist ei pea olema mäetööstusmaaga, vaid tihtipeale võib sellise loa anda ka näiteks maatulundusmaa või mis iganes muu sihtotstarbega maa kohta.

tutvustas, siiski seisukohale, et sellisel kujul seda ettepanekut komisjon ei toeta. Nagu ma ütlesin, hiljem jõuti järeldusele, et mis puudutab kaugust elamumaast, peaks komisjon uuesti asja arutama ja jõudma võimalikule kompromisslahendusele. Mis aga puudutab üldist viidet sellele, et kohalik omavalitsus võiks olla ainupädev või võiks säilitada ainupädevuse kaeveloa andmise puhul, seda komisjon jätkuvalt ei toetanud. Selleks, et asi

ei ole kolleegiumi hinnangul kohaliku elu küsimus ja tegemist on riigi vaates riigi jaoks olulise otsusega, mida sellisel juhul saab lahendada Vabariigi Valitsus. Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! See eelnõu on suhteliselt tehniline. Kas nendes komisjoni aruteludes tuli välja, miks valitsus tegeleb peenhäälestusega, selle asemel et lahendada sisulisi küsimusi, mis puudutavad maapõue: kaevandamine eramaadel, kohaliku kasu instrument, kaevandused, [kus kaevandamist] kunagi ei alustata, kuid ressursid on broneeritud, ja nii edasi Kas on lootust, et nüüd sellel korduskatsel, teisel lugemisel ka selliseid muudatusi võiks sellesse eelnõusse tulla? Aitäh, austatud Savisaar, te ju teate, mis sureb viimasena. Kindlasti arutati selliseid küsimusi ja siin puldis olles saan ma öelda, et mulle tegi kõige rohkem muret see, et tegelikult meil puudub piisav teadmine üleriigiliste varude asukohast, need uuringud ei ole tänase seisuga lõpule viidud. See muideks mõjutas olulisel määral komisjoni seisukohta, et tegemist on riikliku küsimusega ja kui juba riigil ei ole täna piisavat ülevaadet sellest, kus meil mingisugune ressurss asuda võib, siis ühel kohalikul omavalitsusel riigi vaates või laiemas vaates seda informatsiooni ei ole sootuks. Ja need teemad, mis teie tõstatasite, on tõenäoliselt arutelu objektiks Keskkonnaministeeriumi lubatud järgmise maapõueseaduse arutelu kontekstis. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Heiki Hepner, palun!

Eelnõu on jõudnud teisele lugemisele ja nüüd me kuulsime ka, et ta läheb katkestamisele, et sinna veel üks täpsustus sisse viia. Aga paraku pakub ta lahendust ainult ühele väiksele osale probleemist, mis meil selles valdkonnas on.Mõni aeg tagasi kuulasime ära siinsamas saalis maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 ja selle arutelul sai kirjeldatud neid probleeme, mis meil laual on. Oleks tõesti oodanud, et see annab teatud sisendi ka sellele eelnõule. Ma esitasin eelnõu kohta kaks muudatusettepanekut ja nende valguses avan veel kord probleemide puntra, mis tegelikult vajab lahendamist. Fundamentaalne küsimus, kas tegevused, mis toimuvad meie omavalitsuste territooriumil, peavad kajastuma üldplaneeringus, on jätkuvalt õhus. Ma olen korduvalt ja korduvalt tõstnud üles küsimuse, et kaevandustegevust kajastatakse planeeringutes tagantjärele. See ei ole mitte ainult halb tava, vaid ma julgen arvata, et ka küsitav põhiseaduse valguses. Minu ettepanek oli, et kaevandusluba saab väljastada ainult siis, kui see on läbinud planeeringuprotsessi, konkreetselt üldplaneeringuprotsessi.Maavarade kaevandamine on väga suure mõjuga tegevus ja see ei saa toimuda eraldi omavalitsuste üldplaneeringust. Maavarade kaevandamine mõjutab nii loodus‑ kui ka elukeskkonda väga tugevalt. Ei ole harvad juhtumid, kus kehtiv üldplaneering muudab

Samas on üldplaneering kokkulepe omavalitsuse elanike ja teiste huvitatud osapoolte vahel. Selle ülevaatamiseks, muutmiseks ja täiendamiseks tuleks läbida kas uus (osa)üldplaneeringu protsess või üldplaneeringut muutev detailplaneeringu protsess. [arvestamine] aidanud muuta kogu protsessi, mis seda kaevandamist puudutab, õiglasemaks ja luua olukorra, kus koostöös tegutsetakse terviklahenduse nimel. Maavarade varustuskindlust arvestatakse kümneaastase perioodiga ja sellesse perioodi on võimalik mahutada nii uuringud, vajalik planeering kui ka kaevanduse avamiseks vajaminev aeg. Keskkonnaministeerium asus seisukohale, et maavarade kasutamise üle otsustamine on põhiseadusega haaratud riigielu küsimuste hulka. Sellele ka komisjoni esindaja viitas ja see tugines Riigikohtu ühele otsusele. Sellele tuginedes tegin mina komisjonile ettepaneku, et kui riik või maavarade kaevandaja tahab vältida omavalitsuse üldplaneeringu muutmise protsessi või tegemist on riigielu küsimusega, siis on alternatiiviks maakonnaplaneering, mis peaks määrama vastava ala kaevandamiseks ja leiaks samal ajal antud piirkonnas kaevandustegevuse [mõju] leevendamise meetmed. Veel kord: kaevandamise mõju ei ole ainult auk maa sees. Tema mõju võib ulatuda kilomeetrite kaugusele ning on elementaarne ja lausa hädavajalik, et nii suure mõjuga tegevus leiab planeeringus kajastamist. Ministeerium ütles, et maavarasid käsitleva maakonnaplaneeringu koostamise suutlikkus on [haarata] kaks maakonda – praegusel praegusel hetkel Rapla‑ ja Pärnumaa – nelja-viie aasta jooksul ehk Eestile jõuaksime ringi peale 30–35 aastaga. Kas tõesti on meie riik nii jätkusuutmatu? Kahjuks ei suutnud ma tõesti olla piisavalt veenev, nii nagu ka hea komisjoni esineja ütles. Mõni näide selle probleemi sügavusest. Üldplaneeringu protsessis vaieldakse nii, et higi lendab, kas rohekoridori võib teha poolehektarilist lageraielanki. Sellesama rohekoridori servast serva ligi 300‑hektarilise kaevanduse kavandamine ei pane kulmugi liigutama ja on justkui rusikas silmaauku. Ja tõepoolest, ta tegelikult ongi nendele inimestele, kes seal läheduses on, just rusikas silmaauku. Esimesel juhul on tööd võib-olla paar päeva, teisel juhul madistatakse 30 aastat su aia taga. Kas siis ei ole seda mõju, võiks ju küsida. Teise muudatusettepanekuga läks natukene paremini ja selle üle ma tunnen siirast heameelt, et see arutelu lõpuks viis selleni, et on võimalik vähemalt fikseerida see kaugus, mis peaks jääma konkreetselt kaevanduse ja inimese kodu vahele. Selle üle on mul hea meel. Teinekord võib ju rõõmustada ka, kui saad pool muna, mitte terve muna. Aga lahendamata on terve rida probleeme seoses talumise hüvitamisega nii nii elanikele, kelle elukeskkond halveneb, kui ka omavalitsustele, kes peavad tegema kulutusi probleemi lahendamiseks. Keskkonnaministeeriumi esindajad ütlesid, et neil on kavas väljatöötamiskavatsuse koostamine maapõueseaduse probleemide lahendamiseks. Esimest korda ma käisin ministeeriumis neid muresid ja probleeme rääkimas 2019. aasta suve alguses. Nüüd on neli aastat mööda läinud, ametis on juba viies minister ja edasiminek on silmaga näha: väljatöötamiskavatsus on plaanis. See on tegelikult meie riigi võimekus. Vabandan väikese sarkasmi pärast. Selle koosseisuga me maapõueseaduses kvalitatiivset hüpet teha ei suuda. Loodan, et uus Riigikogu koosseis võtab kohe härjal sarvist ja leiab lahenduse tekkinud probleemile, nii et ei sõidetaks üle meie inimestest, loodusest, ettevõtjad saaksid kindluse, et nad ei pea tegelema asjaga, mis ei leia mõistmist, ning tehtud kulutused osutuvad mõttetuks. Ja et me ei tekitaks põhjendamatut stressi inimestes, kui keegi tuleb homme nende aia taha, lööb labida maasse ja ütleb: "Ma tahan, et siia saaks karjäär." Aitäh! Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Head rahvasaadikud! Teadmine on loomulikult oluline. Hea peremees peab teadma, mis ta hoovis on, ja selles suhtes selle uuringute poole paremini seaduses lahtikirjutamine on kahtlemata oluline. Ja see teadmine on oluline sisend ka nendele planeeringutele, millest rääkis siin eelkõneleja, sest ei ole võimalik viia läbi omavalitsuse planeeringut, üldplaneeringut, kui me ei teagi, mis seal üldse kusagil olemas on. on. Sellega tuleb kindlasti edasi liikuda.Samas on tõsi ka see, et meil on kaevandamisega märksa sügavamaid probleeme. Siin kuuldu, et Keskkonnaministeerium on algatanud taas kord ühe väljatöötamiskavatsuse, on muidugi halb uudis, sest ma tean, et möödunud aasta maikuus oli tegelikult valmis eelnõu, mis nende küsimustega tegeles ja pakkus lahendusi. Nüüd oleme juba [valmis] eelnõu juurest jõudnud tagasi väljatöötamiskavatsuse juurde, mis lükkab selle taas aastatepikkusele ringile. Aga loodame tõesti, et kui praegune valitsus selle küsimusega toime ei tule, siis järgmine leiab need lahendused, sest meil on tekkimas kriitiline puudus olulistest ehitusmaterjalidest, olgu selleks siis liiv, kruus või killustik.Me peame siin sõlmima mingisuguse ühiskondliku kokkuleppe, millises mahus ja millistel tingimustel me neid oma ressursse kasutame ja kui palju me hakkame nende ressursside asemel kasutama importmaterjali, mis on samuti võimalus. Ja kui me täna vaatame neid hindu, siis kohaliku materjali ja importmaterjali hinna vahe on üsna suur. Minu hinnangul pakub see väga head võimalust arutada kohaliku kasu instrumendi üle, sest ma arvan, et põhiline küsimus kohaliku kogukonna jaoks ongi, kuidas kompenseerida see ebameeldivus ja mida see piirkond võidab sellest, et sealt maa sest midagi välja võetakse. Ja see kohaliku kasu pool võiks olla kordades suurem, kui ta on et ma loodan, et midagi ikkagi lisaks nendele meetritele, mida komisjon arutas, õnnestub teha veel ka selle eelnõuga. Äkki valitsuserakonnad mõtlevad korra selle peale ja teevad veel mõne olulise paranduse, enne kui see eelnõu saab seaduseks. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi eelnõu kohta laekunud muudatusettepanekud. Neid on – Muudatusettepanek nr 1, esitaja on keskkonnakomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 2, esitaja on keskkonnakomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 3, esitajad Heiki Hepner ja Tarmo Kruusimäe, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata ja ettepanekut ei saa panna hääletusele vastavalt meie kodukorraseaduse § 106 lõikele Muudatusettepanek nr 4, esitajad Heiki Hepner ja Tarmo Kruusimäe, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Muudatusettepanek nr 5, esitaja keskkonnakomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 6, esitanud keskkonnakomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 7, autoriks keskkonnakomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 8, esitanud keskkonnakomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Me oleme vaadanud läbi kõik eelnõu muudatusettepanekud.Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 745 teine lugemine katkestada ja uute muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 25. jaanuar kell 16. Seitsmes päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu 639. Eelnõu on teisel lugemisel. Palun ettekandega siia majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali. Austatud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud vaatajad ja kuulajad! Kõigepealt, millest siis juttu on? Eelnõu on välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamisest. Selle eelnõuga hinnatakse kolmandatest riikidest pärit füüsiliste isikute või ettevõtjate välisinvesteeringuid, millega omandatakse kas otsene või kaudne oluline osalus sihtettevõtjas, saavutatakse otsene või kaudne kontroll sihtettevõtja üle või omandatakse sihtettevõtja. Välisinvestor on füüsiline isik, ettevõtja või eelmainitud füüsilise isiku või ettevõtja kontrollitav ettevõtja, olenemata tema asutamiskohast. See ring, kelle puhul hinnatakse välisinvesteeringu mõju julgeolekule ja avalikule korrale, on eelnõuga piiritletud, hulgas näiteks elutähtsa teenuse osutajad, riigi osalusega ettevõtjad, sõjalise või kahese kasutusega kauba tootjad või tarnijad, riigikaitseobjektide omanikud, teatud meediaettevõtjad ja transporditaristute valdajad.

Seda luba menetletakse üldjuhul 30 päeva, TTJA võib seda pikendada 90 päevani ja kui on vaja lisatingimuste üle läbi rääkida, saab seda veel veidi pikendada. Välisinvesteeringu luba ei anta sellisel juhul, kui see ohustab Eesti või [mõne muu] Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut või avalikku korda. Seda luba saab anda ka kõrvaltingimusega, mis paneb mõne meetme täitmise kohustuse.

on umbes selline, et nimekirja kuuluvad suurettevõtjad, kus on 250+ töötajat. Need moodustavad 24% ehk umbes veerandi kogu Eesti suurettevõtjatest. Nimekirja kuuluvates suurettevõtjates on hõivatud 45% kogu Eesti suurettevõtjate töötajatest. Nimekirja kuuluvad ettevõtjad tasusid 2022. aasta esimeses kvartalis kokku 11% kogu Eesti riiklikest maksudest. Veel informatsiooni mõttes, näiteks Euroopas sarnastes olukordades on liikmesriigid välismaiseid investeeringuid kontrollinud väga suur hulk juhtumitest, 71% kiideti kiiresti heaks. Ülejäänud 29% juhtumite puhul, mida ametlikult uuriti, kiideti samuti väga suur osa heaks – 73% tingimusteta ja väike osa, 23%, kiideti heaks tingimustega. Keelati vaid 1% ametlikult läbi vaadatud investeerimistehingutest. 3% juhtudel loobusid osalised tehingust. Eesti kohta võib veel öelda, et Eesti Panga statistika kohaselt moodustasid aastatel 2020–2021 Euroopa Liidu välistest riikidest pärit investeeringud Eestisse ligikaudu 19% investeeringute mahust. Ja suurima osatähtsusega päritoluriigid ja ‑piirkonnad olidoffshore-piirkonnad, muu hulgas Jersey saar 16%, Venemaa 14%, Ühendkuningriik 13%, Šveits 8%, Ukraina 8%, Norra 6%, USA 6% ja nii edasi. Ja liigiti on see olnud umbes nii, et finantskindlustustegevus üle 20%, hulgi‑ ja jaekaubandus, mootorsõidukid veidi alla 20%, kinnisvaraalane tegevus 18%, töötlev tööstus veidi alla 15%, kutse‑, teadus‑ ja tehnikaalane tegevus veidi üle 10%. Nüüd eelnõu Nüüd eelnõu enda menetlusest. Eelnõu algatas valitsus eelmise aasta 13. juunil, selle sisu ja eesmärki ma teile tutvustasin. Eelnõu esimene lugemine toimus 19. oktoobril eelmisel aastal. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 3. novembriks fraktsioonid ega teised komisjonid muudatusettepanekuid ei esitanud. Komisjon teavitas menetlusest laia ringi, muu hulgas suuremaid ettevõtlusliite, ja arvamusi tuli Eesti Kaubandus-Tööstuskojast, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust ning Siseministeeriumist. [Moodustasime] ka ühe komisjoni töörühma, mis on majanduskomisjonis selline väiksem vorm. Arutasime läbi ja pärast seda veel MKM selle töörühma palvel arutas huvigruppidega töörühmas üles jäänud küsimusi täiendavalt. Kõige selle tulemusena sündis kuus muudatusettepanekut, viis esitas majanduskomisjonile MKM ja ühe MKM koos Siseministeeriumiga. Kaks neist on ajendatud ITL‑i ja kaubandus-tööstuskoja ettepanekutest võtta arvesse seda, mida turuosalised selle seaduse juures oluliseks pidasid. Ja siis jõudsime menetluslike otsusteni. Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 18. jaanuaril ja teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 25. jaanuaril. Kõik otsused olid konsensuslikud. Aitäh! Aitäh! On võimalik küsimusi esitada, aga seda tormi ei tule. Siis avan läbirääkimised. Seda tormi ka ei tule.Muudatusettepanekute juurde. Eelnõu kohta on kuus muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku on esitanud majanduskomisjon ja majanduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Teise on samuti esitanud majanduskomisjon ja majanduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Kolmas muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Neljas,

Oleme läbi vaadanud selle eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekud.Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 639 teine lugemine lõpetada. Tänane kaheksas päevakorrapunkt on majanduskomisjoni algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 696 teine lugemine. Palun uuesti [kõnepulti] Kristen Michali, majanduskomisjoni esimehe! Austatud juhataja! Head kolleegid! Head vaatajad ja kuulajad, eriti energeetikasektorist!

ja ilmselt ka teised ministeeriumid – Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium –, ja kõik osalised. Teine osa, kes on siin kõvasti panustanud, on turuosalised. Meil on toimunud päris mitmeid suuri kogunemisi, nii füüsilisi kui kaonline-kogunemisi. Ja ütleme nii, et seda eelnõu, mis oli juba alguses üsna oluline ja kaalukas, on selle teekonna käigus veel väga paljude muude tükkide

Siis lisandus sellesse eelnõusse, mis algas fantoomliitumiste võrgust viimisega, planeeringute kiirendamine, mis tuli

nii edasi. Mul on isiklikult väga hea meel selle üle, et me saame teha samme, et me ikkagi hakkaks planeerima asju kiiremini. Tihtipeale tundub kõigile, et Eesti sees on kõik üksteise konkurendid, aga energeetikat, eriti suurt pilti vaadates, oleme me konkurendid ikkagi väljaspool võrkudesse suured mahud [energiat], siis on see ka regioonis ja suurtes võrkudes oluline. Seetõttu tuleks Eestis teha kõik sammud, et meie ettevõtjad saaksid võimalikult kiiresti tootma asuda.

Nüüd paari sõnaga sellest, mis need lahendused on. Olulised lahendused nende fantoomliitumiste puhul on eeskätt deposiit ja kasutamata võimsuse tasu. See tähendab tegelikult seda, et need, keda me tahame, et nad liituks võrku, või need, kes peaksid tulevikus liituma võrku, võtavad seda tõsiselt. On ütlemine, et kui keegi peab oma otsuste eest tasuma deposiidi või tagatisraha, siis küll ta kaalub need ikkagi paremini läbi. Ja sellist mehhanismi me siin rakendame. Olgu öeldud, et see fantoomliitumiste probleem – ma loodan, et ma ei ole ülekohtune, ma kuidagi ei taha kellelegi osutada, vaid pigem lihtsalt nendin fakti – on tulnud sellest, et meie võrgureeglid on mõnevõrra leebed olnud ja seetõttu meie seadusandjana siin saalis, parlamentaarses demokraatias kõrgema seadusandjana, peame hakkama tegelema võrguprobleemide lahendamisega. Ja sellepärast me sellega ka tegeleme.

viimane positsioon on – see tulenes aruteludest ja sellest, mis tagasiside turult tuli –, et me tehnoloogia muutmist ei luba, nagu meil ka algselt oli plaanis.

ja selleks hetkeks lõpeb see tehnoloogia muutmise võimalus ära. Seda peavad turuosalised ja ka MKM üheks nüansiks, mis deposiidi ja kasutamata võimsuse tasu järel

kes, mis vahenditega, millisel viisil soovib justkui võrku saada. See annab ka avalikkusele kontrolli. Kui me teinekord debateerime või avalikkus debateerib, kes, kus, mis võimsusi kinni hoiab, mis seis on, kui palju on võrku vaja raha panna, siis [nüüd] tekib sellest killukesest ülevaade. Nii et ma arvan, et

ka hinnangut, et kahe-kolme aasta võrra. Noh, eks elu ise näitab. Põhimõtteliselt on nii, et riigi ja kohalike omavalitsuste eriplaneeringute puhul saab teatud juhtudel juhtudel detailse lahenduse koostamisest loobuda ja on võimalik kehtestada planeering asukoha eelvaliku otsuse alusel. See muudatus annab võimaluse liikuda kohe pärast ehitise asukoha valimist planeeringute kehtestamise [etappi] ja seejärel projekteerimistingimuste andmise menetluse

lühendada näiteks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku aega. Eraldiseisva ettepaneku küsimise etapi ärajätmine aitab lühendada planeeringu koostamise protsessi umbes kahe kuu võrra. Ja nii edasi.Nii et üldjoontes on

Eelnõu esimene lugemine toimus 12. oktoobril 2022. Tookord muudatusi ei esitatud. Huvirühmi on teavitatud väga ulatuslikult ja arvamusi, nagu ma mainisin, on tulnud väga palju.

Ma kohe vaatan, mis veel olulist on. Nojah. Ütleme nii, et olulised ettepanekud ja sisu on ära räägitud. Jõuame siis menetlusotsuste juurde. Menetlusotsused on järgmised. Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 18. jaanuariks 2023 ja teine lugemine katkestada. Kuna eelnõu menetluse käigus on eelnõu reguleerimisese laienenud, on kohane eelnõu teine lugemine katkestada, et anda Riigikogu liikmetele võimalus esitada ettepanekuid muutunud teksti kohta.

ta tegi möödunud aasta juulis taotluse liitumistingimuste saamiseks. Ja siis tuligi vastus, mitte küll 360 päeva hiljem, nagu lubati, aga tunduvalt varem. Selle kohaselt tuleb tal maksta koos käibemaksuga 5,5 miljonit eurot, pluss jaama enda ehitusmaksumus, et jaam tööle saada. Öelge, mis jama siin Reformierakonna poolt käib selle elektri, päikesejaamade ja roheenergiaga.

Ja seetõttu mõned fantoomvõimsused võivad olla ka vanad jaamad, mis on [pandud] kinni ja mis täna enam ei tooda. Aga samal ajal käib võrgus kibe arvutamine erinevate võrguosadega ja võrgutüüpidega: kui keegi tuleb võrku, siis kuidas see võrgus välja näeb, kas tuleb ülekoormus, kas peab midagi tugevdama, mis see reaalne maksumus on, ja nii edasi.

mõnevõrra kergelt, mõnevõrra lodevalt. Ei ole ka EKRE-l jätkunud silmi selle kordategemiseks, kui me poliitiliselt räägime. Aga kui me nüüd taas tõsiseks muutume, siis eks see on energeetikas selline normaalne etapp, kuhu me oleme jõudnud. Me saame aru, et meil on võimalik teistmoodi energiatootmisesse suhtuda, ja meie võrgud, mis kunagi on rajatud, ei ole mõeldud selliseks energiatootmiseks. Seetõttu neid võrke on vaja kohendada, nendesse on vaja investeerida, aga ka võrgureeglitega on vaja tegeleda. Tulevikus peakski olema see maailm ideaalis umbes selline, et kui keegi tahab toota, oma võimsust tõsta, siis ta [taotleb] liitumist sellel hetkel, kui asi tõsiseks läheb, ja hakkab tootma, mitte ei ole seal imaginaarsed sonidega tüübid, kes pargivad avaliku ühise ressursi ette ja kauplevad oma järjekorrakohaga. Nii et seetõttu kõik õige. Aga ütleme nii, et kui Reformierakond seda võrku kontrolliks, siis see töötaks tõhusalt. Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Ütlen, et jutt oli päris asjalik, aga algus ja lõpp ei kõlvanud mitte kuskile.

Mäletate? Ise ka mäletate? Ma arvan, et mäletate. Ja see on nüüd teie võimuses, elektri hind alla tuua. Ärge hakake mulle rääkima seda, et me oleme sõjas. Te olete sõjas Eesti rahva vastu, lugupeetud Reformierakond. Küsin siis,

Mõni lause oli kohane, aga ülejäänud läks ikka metsa poole veidi. Kõigepealt omistasite mulle lause, et Reformierakond ei saa midagi teha või valitsus ei saa midagi teha, et energia hinda allapoole tuua. Vaadake, see, mida tehakse ja mis praegu Eestis on käimas, ja võib-olla Põhjamaades ning laiemalt, on tegelikult puhtama ja soodsama energia buum.

Noh, kui nendest realiseerub pool, veerand, siis tegelikult on seda puhast ja soodsamat [energiat] tulemas. Ma meenutan, et 2016. aastal, sellel halval ajal, kui minagi olin majandusminister, tegime me ühe sellise põhimõttelise otsuse, et me hakkame tulevikus ostma tarbijale

härra Grünthal, on odavam kui see teie poolt lubatud allasurutud hinnaga põlevkivienergeetika, mida teie pakute. Seetõttu ma ütlen, et maailm juba, ehkki te tahate seda kangesti paigal hoida, liigub selles suunas, et energia läheb puhtamaks ja soodsamaks ja täpselt sellel ajal, kui me räägime, ja ka selle eelnõu tulemusel. Nii et ma soovitan selle poolt hääletada. Mihhail Mihhail Korb, palun! Austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle menetluse eest, mis te olete läbi viinud. Minu mäletamist mööda ei ole olnud niisuguseid põhjalikke arutelusid ja

Me konkureerime Läti ja Leeduga, kellel on need regulatsioonid tunduvalt leebemad. Kas te ei karda, et meie regulatsioon vähendab meie konkurentsivõimet roheenergeetika arendamisel?

küsida, kas see tulemus on ideaalne, selline, et me täpselt teame, mida see teeb, milline on tema mõju igas siirdes – ma ütleksin, et selleks on meil aega natuke liiga vähe. Mina isiklikult, kui mul oleks valida, [viimistleksin] seda veel, kaks, kolm kuud tegelikult töötaks sellega. Aga seda aega meile kahjuks selles koosseisus

Nii et ehk see ei tekita probleeme. Aga kõike kokku võttes, jah, tõenäoliselt see seadus ja regulatsioon fantoomide võrgust viimiseks on saanud rangem, kui alguses võib-olla oodati. Seda ma täiesti möönan. Ja majanduskeskkonna regulatsioonid, mis midagi muudavad, turgu ümber jagavad,

Aga ma reserveerin endale täiesti rahulikult selle teadmise, et hoolimata sellest, et me oleme sellega tohutult vaeva näinud – me näeme sellega veel vaeva, me ju katkestame selle lugemise –, ma ei välistaks, et me peame seda veel parandama ühel hetkel, näiteks sügisel või mis iganes etapis. Minu majanduskomisjoni

aeg olema, valitsuses on ju otsustatud see tuumaenergeetika analüüs tuua ettepoole – peaksime selle otsuse tegema ja ütlema, et tuumajaama rajamiseks võib minna,

kasutame. Nende katelde valmisolekus hoidmine ja selle valmisoleku reservi hoidmine on suurusjärgus, ma võin siin veidi eksida, umbes 20 miljonit aastas. Seda tehakse. Aga ma ütlen, et põlevkivi võrku pääsemine, kui see pääseb võrku, on ju kallis.

mõned otsused, mis [võimaldavad] seda, et Eestis [rajatakse] uued suured näiteks meretuulepargid, siis ma arvan, et mõne või veidi rohkema, kolme-nelja aasta pärast saame tagasi vaadata ja öelda, et ega me ei teinudki nii halvasti, me oleme pigem hästi teinud. Kui me midagi ei tee ja loodame sellele, et me kunstlikult hoiame mingi energialiigi hinda all, siis me jõuame ühel hetkel lõksu, kust me enam välja ei saa. Soome lugu, millele te viitasite, oli minu arust Postimehes ja see oli umbes sellisest lootusest kantud, et tuul puhub hinna varsti alla.

hanked, mis meil lähiaastatel on tulemas, vaid võib-olla veidi rohkem, võib-olla juba sel aastal või järgmise aasta alguses. Mida kiiremini, seda parem, sest nende võimsuste rajamise peale juba käib võidujooks. Üks võidujooks on finantsiline,

Tegelikult sealgi tekib nagu pudelikael, kus tehnoloogiat ei tule peale. Nii et kui me Eestis tahaks olla edukad, ja olla edukad nagu Soome või nagu see unistus on, siis me peaksime tegema [otsused] võimalikult kiiresti. Noh, sellesama eelnõu võtame vastu, aga ega üks eelnõu maailma ei muuda, ehkki see on väga oluline.

Mihhail Korb, palun! Austatud juhataja, tänan! Tänan ka lugupeetud ettekandjat väga sisulise vastuse eest minu eelmisele küsimusele. Ma arvan, et seal kõlasid mõned sõnumid, mida sellel diskussioonil osalejad ka ootasid, vähemalt mõned.

Aga jah, eks ta natuke on selline olukord, kus me seadusandjana ehk parlamentaarse demokraatia kõige kõrgema otsustuskoguna lahendame küsimust, mis ka minu arvates oleks võidud [lahendada] võrguoperaatori või kas või Konkurentsiameti või kellegi muu üksikotsuse tasandil.

Ma ei oska öelda. Aga praegu me oleme teinud sellise valiku. Ja sellised kaalutlused, mida ma kirjeldasin, valiku taga on. Aga vaatame, meil on komisjonis veel paar arutelu ees ja siis tuleme uuesti teisele lugemisele. Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kalle Grünthal, palun! No nii, head kolleegid! Vot, selle eelnõu menetlus ... Tsiteerin siin head kolleegi Kristen Michalit, et kui Reformierakond hakkab rääkima elektrienergiast, siis on see omamoodi anekdoot. Võiks isegi naerda, aga see elektrienergia anekdoot mõjutab tegelikult ju meie kõikide rahakotti. Ettevõtted lähevad iga päev kinni, iga päev sulevad oma loodut. Inimesed on hädas, ei saa ei saa maksudega hakkama. Seda õõvastavam oli kuulda täna, kui infotunnis Reformierakonna [esimees], peaminister Kaja Kallas ütles, et oi, me oleme inimeste toetamises kõige paremad.

Saab küll, aga puudub ainult tahtmine. Absoluutselt puudub tahtmine ja soov on hoida elektri hinda kõrgel, et selle pealt teeniks kasu kokkuvõtlikult Eesti Energia koos oma tütarettevõtetega.

Ja vastus tuli. Selle kohaselt tuleb maksta koos käibemaksuga umbes 5,5 miljonit eurot, pluss jaama enda ehitusmaksumus, et jaam tööle saada. No mis sa oskad öelda? Soovin edu selliseks tegevuseks! Tegelikult ma juhin tähelepanu, et sellised košmaarsed liitumistasud tekkisid just Reformierakonna valitsemise ajal.

100 aastat vähemalt, kui teha väga kõvasti tööd ja maksta kuskilt veel midagi juurde. Seda nimetab Reformierakond fantoomenergiaks. Aga miks ta on fantoomenergia? Miks nad on sellise nime pannud? Teatavasti on fantoom mütoloogiast tuntud olend, kes võib olla üleloomulik, ettearvamatu, kohutav ja halba toov. Mina ütlen, et Reformierakond on üks fantoom: ettearvamatu, halba toov

kas sa mäletad, milline oli elektri hind siis, kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond oli võimul. Kolm kuni maksimaalselt kuus senti kilovati

Praegu mängite te selle peale, et börsihind on all. Suuresti ei pane inimesed tähele, et energia on kallis. Aga kui juhtub niimoodi, et REF saab valimistel võidu, siis universaalteenuse hinnad viskuvad lakke, sest need hinnad kehtivad kuni 30. märtsini. Nii on selle elektrienergiaga. Ja nüüd põhiküsimus. Hea Kristen Michal ütles, et Reformierakonna valitsus ei saa midagi teha, et elektri hinda alla viia. Aga siis minge võimult ära! Meie teame, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teab, kuidas seda teha. Meil on näide olemas. Ja kes hakkavad praegu vastu vaidlema, vaadake oma kahe aasta

teil ainult valida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud Riigikogusse, ja selle lubaduse me viime ellu. Ma tänan tähelepanu eest! Kristen Michal, palun!

kolleeg Grünthali mulle omistatud väited, justkui elektri või energia hind ei alaneks. Energia hinda muidugi alandab see, kui meil tulevad uued, puhtad, soodsamad võimsused. Neist ma enne rääkisin, nende loomisele on see eelnõu suunatud. See tähendab seda, et siis on võrkudesse võimalik rohkem reaalset tootmist saada ja planeerimine muutub kiiremaks. Sellised võimsused on võimalik luua. Mind paneb veidi hämmastama see Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna hoiak, justkui päikesepaneelid või enda tarbeks energia tootmine oleks halb. Ütleme nii, et riik, kelle rahva majad on hästi soojustatud ja kes suudab enda jaoks toota elektrienergiat, muu hulgas ka päikesepaneelidega katusel – ma kahtlustan, et ka EKRE liikmetel need on –, teeb tegelikult targalt, sest ta on sõltumatu. Ta on sõltumatu Venemaa energia mõjutamisest ja manipulatsioonidest. Seetõttu jääb mulle veidi segaseks, miks selle vastu võideldakse.

Selliste väidetega üldiselt ei maksa aega liigselt raisata ega sooja õhku toota. Eks nende väidetega veidi on nii nagu vanade pükste ja koolilõpuülikonnaga, ma arvan, et ka Kalle Grünthali puhul [kehtib]: enam selga ei lähe, aga vanasti kindlasti sobis. Aitäh!

Aitäh! Ma ei saa kuidagi nõustuda hea kolleegi Kristen Michali selgitusega, et enne EKRE-t oli elu veel odavam. Tuletan meelde, et enne EKRE võimulolekut olid kütusehinnad sisuliselt laes. Pärast seda, kui EKRE tuli võimule, kukkusid kütusehinnad, näiteks diisel, ühe euro peale. Nii et jutt, mida te praegu rääkisite, hea Kristen, on alusetu. Nüüd Mihhail Korb, palun!

paraku see seaduseelnõu seda asja otseselt ei korralda, aga mingil määral kindlasti. Tema pahameel on arusaadav, sest tõesti, hinnad on kõrged, aga me peame kõik selleks pingutama, et

Ja tulevikus on vaja veel rohkem [elektrit]. Me oleme harjunud sellega, et meil on mingid tootmisjaamad või ‑punktid, kus seda energiat toodetakse, päris palju toodetakse ja

nagu meil kunagi sõideti Läti piiri taha, et tankida. Võib juhtuda olukord, kus minnakse ka investeerima Lätti, kuna seal on investeerimiskeskkond ja investeerimisvõimalused soodsamad ja olukord on palju lihtsam. Teine aspekt selle asja juures on see tehnoloogia muutmise keeld. keeld. On kaht tüüpi võimsusi. On pöörlevad võimsused, kus on sagedus, millega reguleeritakse sagedust, ja on võimsused, mis on inverteri taga. Ei tohi unustada, et Euroopa Liidu reeglite järgi salvestid, päike ja tuul

on eelnõu selle protsessi käigus paremaks läinud. Mina ütlen oma arvamuse. Mulle tundub, et hinnad või hinnaregulatsioon, deposiidi ja võrgu kasutamata

küsimusele leitakse lähiajal ka vastus. Tänan tähelepanu eest ja jõudu! Peeter Ernits, palun!

Seal oli merikotka pesa ainsa puu otsas. Aga see kari lehmi, metsistunud lehmi, kelle kõrvamärke isegi ei osata lugeda, kus need

Pimedas läksid mehed päästma, paar lehma uppus. Poisid olid seal külmas

kes mu selja taga, oli rahandusminister, kui ütles, et ei, poisid, 1000 megavatti peaks jääma. See tähendas tuhandet töökohta.

käin minagi nüüd mööda külasid ja näen neid väga armetus seisus olevaid nii-öelda Nihv-Nihvi majasid. Ja mitte, et inimesed tahaksid [neis] elada, vaid lihtsalt rahakott ei võimalda Ja need tuleks ka nüüd kiirkorras, tempokalt, jälle selle rohelipu lehvides [ära remontida]. Kadri Simson, kes on meil peakomissar, ja härra Timmermans, kes kunagi ütles, et rahvusriigid on saatanast – nemad juhivad seda juga. Oluline on see, et suund on õigele poole, aga kaevudesse on üritatud [sülitada] ja sülitatud ikka uljalt, enne kui uued on isegi valmis projekteeritud, rääkimata kaevamisest.

Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.Vaatame läbi muudatusettepanekud. Neid on omajagu: 21. 21. Esimese muudatusettepaneku autor on majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku on esitanud majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 13. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 14. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 15. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, majanduskomisjon arvestanud täielikult. 17. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 18. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 17. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 18. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 19. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 11. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, majanduskomisjon arvestanud täielikult. 12. muudatusettepanek, ka selle esitaja on majanduskomisjon ja ta on ise arvestanud seda täielikult. 13. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 14. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 15. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, majanduskomisjon arvestanud täielikult. 16. muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon ja on seda arvestanud täielikult. 17. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 18. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 19. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 20. esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. 21. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. Vaatasime läbi selle eelnõu juurde kuulunud muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 696 teine lugemine katkestada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 25. jaanuar kell 17.15. üheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 738 esimene lugemine. Palun ettekandjaks maaeluminister Urmas Kruuse. Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Teie ees on maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis täidab kahte eesmärki.Eelnõuga kavandatava esimese muudatusega tunnistatakse kehtetuks maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse tuulekaera tõrje abinõudega seonduvad sätted. Seaduse muudatus lähtub mõistliku majandamise printsiibist põllumajanduses. Enamik põllumajandustootjatest saab aru, et tuulekaera tõrjumine on kasulik ja vajalik neile endile, sest tuulekaeraga saastumine toob kaasa nii saagi- kui ka kvaliteedikao ning madalama kokkuostuhinna.

tõrje abinõude rakendamise kontroll. Muudatuse kohaselt kindlasti väheneb õigusloome regulatsiooni [maht], väheneb maakasutaja halduskoormus ning väheneb järelevalveasutuste töökoormus, kuna turg reguleerib selle ise ära.

2022. aastal ja see asendati 1. jaanuaril 2023. aastal uue regulatsiooniga. Komisjoni riigiabi regulatsioon annab Euroopa Liidu liikmesriikidele õiguse teatud tingimustel abi anda. anda. Reguleeritakse põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades riigiabi andmise tingimusi. Meid puudutavad kõnealused Euroopa Liidu aktid sel viisil, et need on aluseks mitmete riigisiseste toetuste ja [ühise] põllumajanduspoliitika kava toetuste rakendamisel, mis on seotud mittepõllumajandusliku tegevusega, näiteks metsandus, maaelu ja toidutööstused. Austatud Riigikogu, teen ettepaneku see seadus[eelnõu] ja need muudatused kindlasti vastu võtta. Aitäh!

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Minister avas omapoolses ettekandes eelnõus sisalduvate muudatuste sisu, lisan siia ülevaate komisjoni arutelust. Maaelukomisjon arutas käesolevat eelnõu kahel istungil. 5. detsembril oli meie ees eelnõu, mis sisaldas [ainult] muudatusi, mis puudutavad tuulekaeraga seotud riikliku sekkumise lõpetamist, kuna

katusorganisatsioonid on toonud välja, et tuulekaera riiklikku tõrjumist ei tohiks enne eesmärgi täielikku saavutamist lõpetada. Ministeeriumi esindajalt saime vastuseks, et tuulekaera ei ole võimalik täielikult likvideerida. Seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis on tuulekaera tõrjumine reguleeritud riikliku järelevalve kaudu. See ei tähenda, et teistes liikmesriikides tuulekaera ei esine, vaid nendes toimub [tõrjumine] põllumajandusettevõtete ja teravilja kokkuostjate kaudu.Järgmine küsimus oli selle kohta, kas maaomanikul kaob täielikult võimalus teavitada Põllumajandus‑ ja Toiduametit, kui tema naaber ei tegele tuulekaera tõrjumisega. Vastus sellele küsimusele oli, et jah, nii see on, PTA‑l kaob selline järelevalvepädevus. Aga kuna uuel aastal käivitub Euroopa Liidu [ühise] põllumajanduspoliitika toetusena baassissetuleku toetus, siis selle raames on võimalik maaomanikul teavitada PRIA-t olukorrast, kui tema naaber ei tegele umbrohutõrjega, ja PRIA-l on võimalik rakendada meetmeid, näiteks toetuse vähendamist. Ministeeriumi hinnangul on toetuse summa vähendamine motiveerivam kui tänane Põllumajandus‑ ja Toiduameti ettekirjutus. Sellele tekkis jätkuküsimus, et kui maaomanik toetust ei taotle, kuidas siis see sanktsioon võiks rakenduda. Selle peale saime vastuseks, et on [vaid] üksikud ettevõtted, kes tegelikult sellist toetust ei taotle.Veel

Sellele oli vastus, et arvamused on kaheks. Osa ettevõtteid suhtub negatiivselt, kuna nende jaoks on mugavam, kui riik sekkumise ja tõrje nii‑öelda ära teeb. Aga Aga ministeerium on veendunud, et tegelikult teravilja kokkuostjad hinnastamise kaudu sunnivad tootjaid tuulekaera tõrjega tegelema ja see võiks olla piisav motivatsioon.

Riigikogu õigus‑ ja analüüsiosakonna poole, kuidas korrektselt ja normitehniliselt õigesti edasi liikuda. Õnneks on tänaseks see küsimus saanud lahenduse.

Komisjon tegi järgmised menetluslikud otsused. Juhtivkomisjoni esindajaks otsustati konsensuslikult määrata mind, Reili Randa. Otsustati saata eelnõu Riigikogu täiskogule esimeseks lugemiseks eelnõu täiendamiseks vajalike Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmisele järgneva töönädala kolmapäeval, kuid mitte hiljem kui seitsmendal töönädalal pärast eelnõu menetlusse võtmist ehk 25. jaanuariks, teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks viis tööpäeva. Nagu ma mainisin, komisjon arutas [eelnõu] ka oma teisel istungil, kui olid meile esitatud täiendavad Euroopa Liidu riigiabi reeglid. Sellel istungil täpsustasime menetluslikke otsuseid, millega tegime konsensuslikult ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18. jaanuariks ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 25. jaanuari kell 12.

ulatust või levikut. Olen natukene segaduses teie küsimusest, et millele te nii-öelda viitate. Riiklik eesmärk on ju jõuda selleni, et tuulekaera Eestis ei ole.

selleks aastaks. Ma olen sellest isegi eelnevalt korduvalt kirjutanud ja rääkinud. Ma olen veidi hämmingus, kuidas lugupeetud ettekandjaproua ei ole kursis, mis riigieelarves on numbriliselt [kirjas]. Paljud asjad, eesmärgid ei ole numbrilised, aga tuulekaera puhul on numbriline eesmärk.

Avan läbirääkimised. Keegi tahab tuulekaerast rääkida? Sulgen läbirääkimised, läbirääkimiste soovi ei olnud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 738 esimene lugemine lõpetada. Ja see on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 25. jaanuar kell 12. päevakorrapunkt on ka ühel pool. Tänane 10. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 736. Eelnõu on esimesel lugemisel. Palun ettekandeks ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani Riigikogu kõnepulti. Tervitused kõigile riigikogulastele! Tegemist on kahtlemata ühe olulise eelnõuga ja õnneks on see lühike ja tehniline. Räägin kõigepealt sellest,

Miks see on juhtunud? Nii nagu rääkisin, küberriskid on siin piirkonnas muutunud kindlustusseltside jaoks määramatuks ja selle tõttu nad ei oska neid hästi hinnastada. Ja mida

on alternatiiv sellele, et leppida vastutuskindlustuslepinguga. Komisjonis tekkisid mõned küsimused. Küsiti, kuidas on lähiriikides ja miks kohe seda vastu ei võetud. Esiteks, see põhjus tõenäoliselt oli selles, et

Palun, kaasettekandega majanduskomisjoni liige Jüri Jaanson!

ja piisavate rahaliste vahendite olemasolu võimalust ei viidud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadusesse kohe kohe sisse, kui seadus 2016. aastal vastu

veel, et seda tehti sellisel põhjusel, et enne e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse vastuvõtmist oli meil digiallkirja seadus ja seal oli samamoodi

kuidas toimub protsess, kui kindlustusjuhtumeid on rohkem kui 1 miljoni euro eest ja ettevõttel ei ole vajalikku rahalist tagatist olemas.

mis on võimalik, ja kui ettevõttel lisaressursid puuduvad, siis käivitub tavapärane kahju hüvitamise nõude sissenõudmise protsess.

ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastus oli, et uuriti erinevaid riike ja võeti aluseks näiteks Hispaania, Šveitsi, Saksamaa, Rumeenia, Itaalia ja Austria. Kõikidel

Siis paluti veel täpsustada, kuidas toimib sarnane regulatsioon näiteks Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis.

Ei näe küsimusi. Suur tänu! Avan läbirääkimised. Ei ole ka läbirääkimiste soovi. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 736 esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 1. veebruar kell 17.15. Saame edasi minna 11. päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu 759. Eelnõu on esimesel lugemisel. Palun, ettekandega justiitsminister Lea Danilson-Järg!

Tahan teile täna tutvustada eelnõu, mis puudutab konkurentsitasude arvestust. See on eelnõu numbriga – mis ta meil siin oli,

täiendamist. 2002. aasta 1. jaanuaril jõustusid konkurentsiseaduse muudatused, mille kohaselt tuleb eriseadustega reguleeritud turgudel tegutsevatel ettevõtjatel tasuda Konkurentsiametile järelevalvetasu. Järelevalvetasu näol on tegemist sihtotstarbelise tasuga, millega kaetakse järelevalve töökulu. Selle eesmärgiks ei ole kuidagi ettevõtjate täiendav maksustamine, vaid just nimelt järelevalve töökulu katmine. Kuidas seda järelevalvetasu arvestatakse? Kehtiva seaduse järgi ettevõtjad, kelle teenuste hindasid ja tasusid kooskõlastab Konkurentsiamet,

võrguettevõtjad ja soojuse tootjad kaugkütteseaduse tähenduses, võrguettevõtja elektrituruseaduse või maagaasiseaduse tähenduses, vee-ettevõtja ning isik, kelle suhtes kohalduvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses vee-ettevõtja kohta sätestatud nõuded ja kohustused, samuti elektrienergiatootja elektrituruseaduse tähenduses. Järelevalvetasu arvutamise aluseks on igal aastal 15. juuli seisuga Konkurentsiameti Konkurentsiameti antud haldusakt. Sellest tulenevalt võetakse järelevalvetasude arvestamisel aluseks kehtivasse seadusesse kirjutatud jooksev kalendriaasta. Selle eelnõuga muudetaksegi seda kehtivat seadust nii, et järelevalvetasude arvestamise aluseks võetakse edaspidi eelmise kalendriaasta 15. juuli seisuga antud haldusakt. Miks see vajalik on? See on vajalik seetõttu, et järelevalvetasu kogusumma

Ettevõtjad, kelle tegevuse üle teeb Konkurentsiamet seaduses sätestatud ulatuses järelevalvet ilma teenuse hindasid, tasusid kooskõlastamata,

Ja nende ettevõtete puhul seadust muuta ei ole vaja, kuna nende puhul võetakse ka praegu järelevalvetasude arvutamisel aluseks lõppenud majandusaasta aruanne ja aastalõpu seis.

võetav jooksev kalendriaasta eelmise kalendriaasta 15. juuli seisuga. See on lühidalt kõik. Aitäh!

2023. Komisjoni istungile olid kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg, samuti Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee ja Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna nõunik

eriseadusega reguleeritud turgudel tegutsevad ettevõtjad tasuvad Konkurentsiametile järelevalvetasu ja eelnõu näeb ette, et alates 2024. aasta algusest võetakse järelevalvetasu arvutamise aluseks mitte jooksva, vaid eelmise aasta andmed. Veidi

[Justiitsministeeriumi] nõunik ütles, et see ei muuda tasu suurust. Ettevõtjad ei hakka maksma suuremat tasu, vaid nad teavad ette, vaid nad teavad ette, kui suure summa nad peavad järgmisel aastal maksma. See teeb arvestamise lihtsamaks. Uuriti, kas on veel võimalikke seadusemuudatusi, millega ettevõtted saaksid kindluse järgmise aasta eelarve suhtes.

Konkurentsiameti puhul saab näiteks lähtuda konkreetselt järelevalvetasust. Siis uuriti veel, ega algatajad ei kiirusta mudeli muutmisega, kuna seletuskirja kohaselt on muudatus ajendatud energiahindade erakorralisest muutumisest.

Majandusregulatsiooniks ette nähtud eelarve oli eelnevalt kindlaks määratud, kuid tegevuste maht selgus aasta jooksul. Järelevalveasutustest laekunud summa selgus aasta keskel. See tähendas muidugi, et planeerimine oli keeruline ja ettevõtjatel võib tekkida ka küsimus, mis saab ülemakstud rahast. Seaduseelnõu eesmärk on järgmise aasta tegevusi ja eelarvet paremini planeerida. Veel [mainiti], et seadus jõustub 2024. aastal ning järgmise aasta aluseks võetakse selle aasta andmed. Sealt edasi, 2025. aastal võetakse aluseks 2024. aasta andmed. Nii hakkab see protsess käima. Lõpetuseks tehti ka menetluslikud otsused: võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18. jaanuariks ehk tänaseks ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada.

Läbirääkimiste soovi ka ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 759 esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 1. veebruar kell 17.15. Aitäh! Küsimusi ei näe. Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 756 esimene lugemine. Palun ettekandeks siia siseminister Lauri Läänemetsa.

Tutvustan teile Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu väljatöötamisel on kolm peamist eesmärki. Esiteks rakendatakse eelnõuga Euroopa Liidu määrust, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja reisilubade süsteem ehk lühidalt ETIAS. Kui seda hakatakse rakendama, siis peavad viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanikud edaspidi hakkama taotlema enne välispiirile saabumist reisiluba. Selline kohustus võimaldab hinnata enne isikute jõudmist välispiirile, kas nende viibimine liikmesriikide territooriumil võib kujutada julgeolekuohtu, ebaseadusliku sisserände ohtu või suurt epideemiaohtu. Kehtiva reisiloa olemasolu on tulevikus liikmesriikide territooriumile sisenemise tingimus. Reisiloa taotluse saab esitada veebilehe või mobiilirakenduse kaudu ja seda kontrollitakse automatiseeritult Euroopa Liidu infosüsteemides. Kui reisiloa andmist takistavad asjaolud puuduvad, siis antakse reisiluba automaatselt. Kui neid esineb, saadetakse taotlus riiklikule üksusele lisakontrolli. ETIAS-e määruse eeldatav rakendusaeg on 2023. aasta november ehk selle aasta lõpus. Teiseks rakendatakse eelnõu kohaselt Euroopa Liidu määrused, millega luuakse Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitusvõime. Selline koostalitusvõime võimaldab ühtse lahenduse abil kasutada kuut erinevat Euroopa Liidu infosüsteemi. Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitus võimaldab erinevatel infosüsteemidel üksteist täiendada, et hõlbustada näiteks isikute õiget tuvastamist, mis aitab võidelda identiteedipettusega ning aitab lihtsustada ka kuritegevusega võitlemist. Seni on puudunud ühtne Euroopa Liidu ülene kontrollimisvõimalus. Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitusvõime eeldatav rakendamise aeg on hiljemalt [2024]. aasta juunis. Kolmandaks luuakse eelnõu kohaselt õiguslik alus migratsioonijärelevalve andmekogu kasutuselevõtuks. Praegu riigil selline andmekogu puudub ning hetkel teostab PPA välismaalaste üle järelevalvet Exceli tabelite põhjal ja tehes käsitsi päringuid erinevatesse andmekogudesse. Migratsioonijärelevalve andmekogu kasutusele võtmine võimaldab edaspidi teostada migratsioonijärelevalvet tõhusamalt ja aitab vältida ressursside raiskamist. Andmekogu kasutuselevõtuga paraneb riigi andmete kogumise, haldamise ja vahetamise võimekus ning tagatakse teiste andmekogude ja infosüsteemide koostalitusvõime. Loodav andmekogu võimaldab käsitsi tehtavate tehtavate päringute asemel teha automaatseid päringuid erinevatesse andmekogudesse, mis teeb töö efektiivsemaks. Ebaseadusliku rände ning viisade ja elamislubade väärkasutamise ennetamine ja tuvastamine aitab tagada avalikku korda ja julgeolekut. Andmekogu on planeeritud kasutusele võtta kohe, kui õigusaktid on vastu võetud ja jõustunud. Eeldatav rakendamise aeg on käesoleva aasta märtsikuu. Kokkuvõtvalt aitavad eelnõu kohaselt tehtavad muudatused tagada paremini sisejulgeolekut ja avalikku korda. Nad võimaldavad kontrollida viisanõudest vabastatud riikide kodanikke enne nende saabumist välispiirile. Me loome võimekuse tuvastada kiiremini ja õigemini Euroopa Liidus viibivaid kolmandate riikide kodanikke, kui nende identiteedis, esitatud dokumentides või ütlustes on kahtlusi.

Eduard Odinets, Toomas Kivimägi, Anti Poolamets Jaak Valge asendusliikmena, Paul Puustusmaa, Ülle Rajasalu Marko Tormi asendusliikmena, Üllar Saaremäe, Mihhail Stalnuhhin ja Mart Võrklaev. Selle eelnõu [arutelus] osalesid ka siseminister Lauri Läänemets, Siseministeeriumi piirivalve‑ ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi ja sama osakonna õigusnõunik Jarmo Lilium. Eelnõu sisu ma ei hakka ümber jutustama, minister tegi põhjaliku ettekande. Lühidalt tutvustan teile, millised teemad komisjoni liikmetel tõusetusid seoses selle

Need on riigid, kelle käest viisat ei nõuta, ja neid riike on üle 60. Need on välja toodud eraldi Euroopa Liidu määruses, näiteks Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Suurbritannia.

See raha katab kõik menetlemiskulud ja tuleb meie asutustele, kes selle menetlemisega tegelevad. Hinda on võimalik ka aeg-ajalt üle vaadata, kui menetlemiskulud kasvavad. Tõstatati küsimus, kas see on selline migratsioonitööriist või me pigem räägime turismi eesmärgil Euroopa Liitu tulevatest inimestest. Vastus oli, et see on pigem seotud nende inimestega, kes turismi eesmärgil soovivad tulla. Põhiliselt tehakse automaatne päring Schengeni infosüsteemi, Euroopa karistusregistrisse ja Interpoli. Kui sealt ei tule välja mingeid probleeme inimesega seoses, siis see reisiluba antakse.

Piirivalveametnikul on õigus jätkuvalt inimene, kui ta ei vasta sisenemise tingimustele, tagasi saata, sõltumata reisiloa olemasolust.

teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets. Minu poolt on kõik. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan! Küsimusi teile ei ole. Aitäh teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada

Eelnõuga täiendatakse rahvastikuregistri seadust seoses Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise rahvastiku registreerimise kokkuleppega, mis allkirjastati 21. septembril eelmisel aastal Helsingis. Eelnõu kohaselt täiendatakse rahvastikuregistri seadust nii, et kokkuleppe kohaselt kannab lähteriigi registripidaja elukohavahetuse andmed oma rahvastikuregistrisse alles pärast sihtriigilt elukoha registreerimise teate saamist.

Kehtivas rahvastikuregistri seaduses sellist erisust välisriigi elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisel ei ole. Eelnõuga see erisus rahvastikuregistri seaduses luuakse ja täpsustatakse, mis juhul võib erandeid teha. Selline erand on siis, kui välisriik kokkuleppes sätestatud aja jooksul kokkuleppekohaseid andmeid ei edasta. Sellisel juhul võib isiku elukoha aadressiks kanda välisriigi elukoha aadressi, kui isik esitab oma elukoha aadressi koos pädeva asutuse dokumendiga, mis tõendab tema elukoha aadressi olemasolu välisriigi rahvastikuregistris. Seega, näiteks kui Soome kokkuleppes sätestatud kolme kuu jooksul alates elukohavahetusest isiku elukoha registreerimise kohta teadet ei edasta, siis võib isiku elukoha aadressiks rahvastikuregistrisse kanda Soome elukoha aadressi näiteks isiku elukohateate alusel. Kuna Eesti võib sarnaseid kokkuleppeid, nagu on Soomega, sõlmida tulevikus ka teiste riikidega, sätestatakse rahvastikuregistri seaduses erisus üldiselt. See tähendab, et seaduses ei nimetata otseselt Soomega sõlmitud lepingut. Lisaks täiendatakse eelnõuga seadust, et isikule oleks arusaadavam ja õigusselgem, et ta ei pea Soome kolimise puhul ise esitama ühe kuu möödudes Eesti elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele või Eesti välisesindusele oma Soome elukoha andmeid, sest elukoha aadress tuleb otse, isiku sekkumiseta, Soome rahvastikuregistrist Eesti omasse. Seega, Eesti ja Soome vaheline andmevahetus võtab isikult kohustuse teavitada Eestit oma kolimisest välisriiki. Seaduse rakendamiseks tuleb muuta rahvastikuregistri menetlustarkvara ja [veebiaadressil] rahvastikuregister.ee elukoha registreerimisega seotud kontrolli. Arendusele kuluv summa kaetakse Siseministeeriumi infotehnoloogia‑ ja arenduskeskuse eelarvest rahvastikuregistri pidamiseks ettenähtud rahast. Aitäh! Austatud minister, ma tänan teid! Küsimusi teile ei ole. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Marko Tormi. Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Väga austatud kolleegid!

Üksmeel oli tegelikult suur. Võib öelda, et selle eelnõu puhul mingisuguseid poliitilisi erimeelsusi komisjonis ei tekkinud. Kõik mõistsid, et asi on vaja korda teha ja ülevaade inimeste liikumisest kahe

mida küsiti, mida päriti. Komisjoni liige Anti Poolamets tundis eeskätt huvi selle vastu, kuidas seni ja kuidas ka lähitulevikus hakkavad ajateenistuse kutsed jõudma isikuteni, kes on küll meie kodakondsed, aga ei viibi Eesti territooriumil, kas siin on mingeid olulisi vahesid võrreldes [praegusega]. Enel Pungas, kes esindas ministeeriumi

1. veebruari kell 17.15. Esimene lugemine on lõpetatud ja 13. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi 14. päevakorrapunkti juurde, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse

Austatud Riigikogu esimees! Head parlamendi liikmed! Tutvustan teile Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise rahvastiku registreerimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu. Eelnõuga ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline rahvastiku registreerimise kokkulepe, mis allkirjastati 21. septembril 2022. aastal Helsingis. Kokkulepe on vaja põhiseaduse järgi Riigikogus ratifitseerida, sest kokkuleppe tõttu on vaja muuta rahvastikuregistri seadust, et kokkulepe ja rahvastikuregistri seadus oleksid kooskõlas.Kokkuleppe kohaselt kannab lähteriigi registripidaja elukoha vahetuse andmed oma rahvastikuregistrisse alles pärast sihtriigilt elukoha registreerimise teate saamist. Eestil on 2005. aastast kehtiv ametkondlik välisleping andmete vahetamiseks. Nimetatud lepingu alusel, kui Eesti kodanik kolib Soome ja esitab Soome rahvastikuregistrile oma uue elukoha andmed, saadab Soome need andmed Eestile ja vastupidi. 2005. aastal sõlmitud lepingu puudus on, et see reguleerib vaid Eesti ja Soome kodanike andmete vahetust, jättes välja määratlemata kodakondsusega isikud ning välismaalased. Samuti ei puuduta [leping] perekonnasündmustega seotud andmete vahetust.

kokkuleppe eesmärk on laiendada isikute ringi, kelle kohta Eesti ja Soome omavahel elukohaandmeid vahetavad, ning samuti hakata vastastikku edastama teisele riigile tema kodanike perekonnasündmuste andmeid, näiteks andmeid abiellumise ja lapse saamise kohta. Soovime luua soodsad tingimused Eesti ja Soome vahel rahvastikuregistri andmete edastamiseks, et riigid saaksid kolinud isikute kohta kiiret ja korrektset informatsiooni, millele oma otsustes ja tegevustes saab tugineda. Kokkulepet on vaja, et Eesti ja Soome rahvastikuregistris oleksid korrektsed ja asjakohased andmed. Samuti on see vajalik, et keegi ei saaks pahatahtlikult lünki ära kasutada, näiteks toetuste või muude hüvede saamisel, mis on seotud konkreetse elukohaga. Kui isik ei teavita riiki oma elukoha muutusest, võib tekkida olukord, kus isikule makstakse toetust põhjendamatult. Samuti tagavad õiged andmed omakorda, et elukohariigis saadakse kätte kõik vajalikud teenused ja toetused. Positiivne pool inimestele endale väljendub selles, et andmete vahetamise tõttu hoitakse isiku rahvastikuregistri andmeid korrektsena ilma, et isik peaks andmete õigsuse tagamiseks ise täiendavalt midagi tegema. Aitäh! Austatud minister, ma tänan teid. Väga põhjalik ettekanne oli. Küsimusi ei ole. Suur tänu! Nüüd on niiviisi, et palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Marko Tormi. Palun!

Austatud juhataja! Tutvustan teile kolmandat pensionisammast puudutavat eelnõu, mis on vajalik, rakendamaks üleeuroopalist personaalset pensionitoodet ehk PEPP-i reguleerivat Euroopa Liidu otsekohalduvat määrust Eestis. Eelnõuga läheb see uus pensioniskeem kolmanda samba alla. Eelnõuga lisataksegi meie seadustesse viited PEPP-i lepingule ja otsekohalduvale määrusele ning täiendatakse finantssektori seadusi määruses sätestatud nõuete rikkumise korral rakendatavate karistusnormidega.Kuna

siis lisaks pensionifondi või kindlustuslepingu vormis PEPP-ile lubab määrus PEPP-ina registreerida ka eurofondi, alternatiivfondi, hoiuse ja väärtpaberiportfelli valitseja. Seega laieneb nii pensioniskeemide kui ka võimalike pakkujate ring.Eelnõuga muudetakse ka tulumaksuseadust ja rakendatakse PEPP-ile samu maksureegleid, mis kohalduvad teistele kolmanda samba pensioniskeemidele. Selline lähenemine on ühtlasi kooskõlas PEPP-i maksustamist puudutava Euroopa Komisjoni soovitusega. Nagu vabatahtliku pensionifondi või täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu puhul, saab edaspidi ka PEPP-i lepingu sissemakseid maksustatavast tulust maha arvata ja pensionile jäädes kasutada maksuvabastust või soodsamat tulumaksu määra sõltuvalt sellest, milline pensioni saamise viis valitakse. Sissemaksed on mahaarvatavad kuni 15% ulatuses maksustatavast tulust, kuid mitte suuremas summas kui 6000 eurot aastas.

veel esile tuua, PEPP-i kaasaskantavus. Nimelt näeb määrus ette riikidepõhise arvestuse PEPP-i sisse- ja väljamaksete puhul. Mõte on selles, et kui pensionikoguja kolib mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki elama,

siis saab ta osa neist soodustustest. Praktikas see uuendus vähemalt esialgu kuigi laialdast kasutust ilmselt ei leia, sest määrus nõuab, et PEPP-i pakkuja võimaldaks eraldi arvestust ehk allkontosid vaid kahe riigi kohta omal valikul ja sedagi alles 2025. aasta 22. märtsist. Seni aga, kui vajaliku riigi allkontot ei pakuta, saab pensionikoguja tasuta vahetada oma PEPP-i lepingu uue lepingu vastu või jätkata sissemaksete tegemist vana PEPP-i lepingu esialgsele allkontole, millisel juhul ei pruugi aga uue riigi maksusoodustused kohalduda. PEPP-i määrus rakendus 2022. aasta 22. märtsil. Eelnõu on planeeritud seadusena jõustuma üldises korras.

Austatud härra juhataja Jüri Ratas! Austatud Riigikogu liige Leo Kunnas! Oma pikema ettekande sissejuhatuseks ütlen, et

ametnike antud vastused olid sellised, et ma olin isiklikult sunnitud avama väärtpaberikonto. Nii et mind kolmas sammas ei rahuldanud, need tingimused, mis kolmandas sambas on. Aga pensioni kogumiseks on kolmas sammas väga hea toode. Soovitame kõigile.